Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo mag. Alenka Bratušek, predstavila bo stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Najlepša hvala. Ogromno je bilo povedanega že ob sprejemanju prejšnjega odloka, ki se je nanašal na obdobje od leta 2022 do 2024, ampak ne glede na to, neke stvari je vseeno treba poudariti tudi pri tem odloku. Dejstvo je, da je odlok za obdobje 2020–2022 sprejela že prejšnja, naša vlada, in sicer je bil objavljen 25. aprila 2019. Do danes ste trikrat spreminjali ta odlok. Danes je pred nami četrta sprememba. Lahko se strinjam, da je ob vsaki novi makroekonomski napovedi treba te številke prilagoditi, ampak dejstvo je, da se spomladanska napoved, na kateri naj bi temeljile spremembe vaših številk, ne spreminja bistveno v agregatih, ki vplivajo na javne finance, gospodarska rast ostaja praktično enaka. Ob tem, da se makroekonomska situacija ne spreminja hudo, to pravim po napovedi UMAR iz pomladi letošnjega leta, ste pa vi radikalno spremenili sliko v javnih financah. Proračunski primanjkljaj zvišujete s 5,7 % na kar 8,6 %. Več kot 4 milijarde izgube načrtujete v letošnjem letu, enako izgubo ste naredili v lanskem letu. Vse to so številke, ki nas seveda morajo skrbeti in nas navdajajo s skrbjo. Poleg tega se te številke, ki ste jih zapisali v odlok, pač preprosto ne seštejejo. Ukrepov po interventnih zakonih naj bi bilo za milijardo in pol, vi odhodke zvišujete za 800 milijonov. 700 milijonov boste pridobili na tak ali drugačen način; minister je povedal, da 300 milijonov absolutno z varčevanjem. Ja, lepo, ampak zdaj povejte, kje je kdo. So tudi tukaj mogoče upokojenci na udaru? Boste tukaj zniževali investicije, s katerimi se radi v tem obdobju pohvalite, plače, socialne transferje? 300 milijonov ni malo denarja. Kot drugo. Iz teh številk izhaja, da bodo tudi prihodki v letošnjem letu nižji za približno 600 milijonov evrov. Niti besedice o tem, kje, kaj, zakaj, kakšne napake so bile narejene pri načrtovanju proračuna in še in še bi teh stvari lahko naštevala. Zgodovinsko visok javni dolg je bil danes že večkrat omenjen in to je dejstvo, tako zadolžena Slovenija ni bila še nikoli 80,8 % bruto domačega proizvoda, 37,4 milijarde evrov. Ko boste zapustili Vlado, bo dolg naše države znašal kar 45 milijard oziroma nekaj manj kot 22 tisoč evrov na Treba je pa jasno povedati, da v pokojninsko blagajno v letu 2021 zapišete točno takšno številko, kot je treba.

Prejšnji mesec smo skupaj sprejeli novelo Zpiza, našo novelo, se pravi prvopodpisani pod to smo bili v stranki SAB. skrajšuje prehodno obdobje, za uveljavitev odmernega odstotka bo odmerni odstotek v letih 2021 in 2022 višji, kot je bil prvotno predviden, in uredili smo še nekatere, bom kar rekla, oškodovane kategorije upokojencev. Ta novela naj bi stala državo pa državni proračun 70 milijonov evrov in korektno popravljate številko blagajne na 6 milijard 250 milijonov evrov. Kot kaže, so upokojenci v letu 2021 varni, zaenkrat varni pred posegi te vlade v pokojnine. Zgodba v letu 2022 je na žalost bistveno drugačna. še enkrat moje veliko razočaranje, ki sem ga doživela danes na Komisiji za nadzor javnih financ. To je, da smo ugotovili, da zaposleni v DSO-jih, to tudi tisti ali predvsem tisti, ki delajo v rdečih conah, se pravi najbolj izpostavljeni zaposleni, v letošnjem letu niso dobili izplačanega niti evra, niti centa dodatka. Gre za sramoto, vladno, državno, predvsem je pa to nedopustno do ljudi, ki delajo z obolelimi, svoja življenja na ta način. 23. aprila niso dobili še niti enega evra, ob tem da ste v državnem proračunu naredili že za milijardo in pol izgube. Spoštovani minister, mi seveda tega odloka ne bomo podprli, ampak to ni nobena novost. Opozicija pač opravlja svoje delo, ni dolžna podpirati – in jih tudi ne podpiramo, če so slabi – vladnih ukrepov in vladnih stvari. Ampak tukaj pa res apel, da ljudem, ki delajo z bolniki, zagotovite, kar jim tu pa ne gre samo za Vlado, gre za državo in gre predvsem za ljudi, ki res skrbijo za tiste najbolj bolne, najbolj problematične, vi jih pa celo celo leto 2021 ignorirate. Lepo prosim, da te stvari uredite. Danes je na Komisiji za nadzor javnih financ predstavnica državna sekretarka ministrstva za delo te žalostne navedbe tudi potrdila. Ni vam

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Proračunski okvir, ki določa zgornjo mejo izdatkov, spada med ukrepe, ki povečujejo proračunsko transparentnost in izboljšujejo planiranje odhodkov vseh štirih blagajn javnega financiranja. Izhodiščna točka vsake veljavne fiskalne politike je obseg javne porabe, tega obsega pa ne določajo potrebe fiskalne politike same po sebi, ampak jo določajo potrebe družbe po javnih službah in javnih storitvah. Nespregledljiva je pri tem razprava oziroma natančneje rečeno opozarjanje pred različnimi oblikami tveganj nedoseganja sicer merljivih ciljev. Njihova realnost in dosegljivost je v obdobju epidemiološke in gospodarske krize obremenjena s popolno nepredvidljivostjo. Tokratne spremembe odloka za letošnje leto se nanašajo na sektor država, na državni proračun in na pokojninsko blagajno. Najvišji dovoljeni obseg izdatkov za sektor država se povečuje s 24 milijard in 900 milijonov na 25 milijard in 300 milijonov, državnega proračuna s 13 milijard in 520 milijonov na 14 milijard in 320 milijonov ter pokojninske blagajne s 6 milijard in 180 milijonov na 6 milijard in 250 milijonov. Spreminjata se tudi načrtovani razliki med prihodki in izdatki za sektor država in za državni proračun, izraženo v odstotkih bruto domačega proizvoda. To je tudi najbolj ilustrativen podatek o dimenzijah intenzivnosti in vseobsežnosti krize, s katero se spopadamo. Osnovni odlok je bil sprejet pred dvema letoma. Takrat je bil načrtovani ciljni saldo sektorja država +1,1 % BDP. Potem je bil jeseni 2020 popravljen na –6,6 %,

in z današnjo spremembo na –8,6 %. Vse to je odraz ukrepov za spoprijemanje s krizo, cene teh ukrepov, ki so po značaju ali začasni ali interventni ali pa dodatni. Izpostavljamo predvsem nadomestilo plače za čas čakanja na delo in njegovo podaljševanje; oprostitev plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja; oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za tiste, ki delajo; solidarnostne dodatke za upokojence in druge skupine ranljivih oseb; dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije; izplačila unovčenih turističnih bonov; subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, izredne pomoči v obliki temeljnega mesečnega dohodka; delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za podjetja. Ni mogoče spregledati, da je vse to deležno tudi zelo podcenjevalnih in zaničevalnih ocen. Kot vselej so pri tem najbolj radodarni tisti, ki nimajo vpliva na sprejemanje ključnih odločitev, pa si predstavljajo, da so ob vseh svojih zaslužnostih in sposobnostih nesprejemljivo prikrajšani. Kako lahko ugotovimo, s kakšno vrsto krize se soočamo? To je zdaj jasno, ne gre za notranji šok ne na strani ponudbe ne na strani povpraševanja, marveč za zunanji šok predvsem na strani ponudbe in delno tudi povpraševanja. Značilno je, da bi ta šok moral biti začasen, pri čemer ne gre za trajne spremembe strukture proizvodnje in trajne spremembe zunanjetrgovinskih odnosov. Potrebno je torej ne samo vzdrževati likvidnost, ampak v največji možni meri ohranjati podjetja, zaposlenost in dohodke. Fiskalna oblast mora prevzeti odgovornost do zaposlenih, da jim izplačuje plače, če delodajalci tega ne morejo. Na ta način se ohranjajo podjetja. Podjetja in vse druge gospodarske subjekte je potrebno ohraniti ne le v finančnem, marveč tudi v pravnem in proizvodnem smislu, zato ker se drugače izgubljajo prednosti kolektivne izkušnje, te pa so pomembne predvsem z vidika produktivnosti. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine SDS bo predstavil mag. Marko Pogačnik. Izvolite. hvala za dano besedo. Spoštovani minister, kolegice, kolegi! Pred nami je odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022. 1. 1. člen tega odloka predvideva, da se odstotek –6,6 nadomesti z odstotkom –8,6, najvišji obseg izdatkov sektorja država za leto 2021 pa se spremeni tako, da se znesek 24 tisoč 900 milijard nadomesti z zneskom 25 tisoč V 2. členu oziroma v 3. členu se ciljni saldo za državni proračun za leto 2021 spremeni tako, da se odstotek –5,7 nadomesti z odstotkom –8,6, najvišji obseg izdatkov za državni proračun za leto 2021 pa se spremeni tako, da se znesek 13,520 milijarde nadomesti z zneskom 14,32 milijarde. Fiskalno politiko je potrebno prilagoditi trenutnim razmeram. Epidemiološke razmere v Sloveniji so še vedno zaostrene, zato so v veljavi strogi omejevalni ukrepi, ki negativno vplivajo na gospodarsko aktivnost. Posledično so še vedno v veljavi številni ukrepi za ohranjanje podjetij in delovnih mest, ki bodo v letu 2021 imeli znaten finančen učinek. Učinkov teh ukrepov in nedavno sprejetega ZPIZ-2 na javne finance v času priprave sprememb proračuna za leto 2021 ni bilo mogoče ustrezno načrtovati. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da izredna situacija s covidom-19 zahteva tudi odločno ukrepanje, in prepričani smo, da na tem področju Vlada dela dobro in sprejema ustrezne ukrepe. Ne nazadnje gre večina tega denarja za ustavitev širjenja virusa covid-19, pomaga se zdravstvu in glavnina proračunskega denarja gre za ohranitev delovnih mest in za ohranitev delujočega gospodarstva. Lepo smo slišali, da če teh ukrepov in tega denarja, ki je namenjen za pomoč gospodarstvu, za ohranjanje delovnih mest, ne bi bilo, bi bil izpad gospodarstva višji za približno eno tretjino, posledice bi bile znatno višje, kot so danes. Pomembno je, da se s temi ukrepi nadaljuje. Covid še vedno ni in v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo spremembo odloka soglasno podprli. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Andreja Zabret. Predstavila bo stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, minister, kolegice in kolegi! Ob obravnavi spremembe odloka o proračunskem okviru je nujno, da malo širše pogledamo projekcijo stanja javnih financ v prihodnjih letih. Predsednik Fiskalnega sveta je bil zelo oster in opozarja, da imamo opravka s poslabšanjem fiskalnega položaja zaradi že sprejetih ukrepov po rebalansu. Učinek tega poslabšanja je ocenil na 330 milijonov letno in ugotovil, da se kratkoročno položaj javnih financ poslabšuje. Zelo pomenljivo je tudi, da je na dan, ko je Fiskalni svet podal svoje mnenje o proračunskih dokumentih, Vlada dala v medresorsko usklajevanje predlog zakonov za nadgradnjo davčnega sistema, ki naj bi v naslednjem letu zmanjšal prihodke iz naslova dohodnine v znesku okoli 248 milijonov. Ampak saj vemo, da vse to ni naključno, pač pa premišljeno in zavestno dejanje. Pokazati prave številke ni vaš namen. V zakonu o debirokratizaciji ste predlagali tudi socialno kapico, ki naj bi olajšala življenje bogatejšim, a bo pokojninsko blagajno letno osiromašila za 100 milijonov evrov, zdravstveno pa za 44 do 65 milijonov. Taki so izračuni predstavnikov obeh blagajn. Omenimo še ukrep prisilnega upokojevanja, ki naj bi po mnenju Fiskalnega sveta proračun osiromašil za dodatnih 35 milijonov letno. In pa bombončke, kot so na primer nesluteno visoki dodatki nekaterim v zdravstvu. Tudi to je z določenim namenom. Hkrati pa na prihodkovni strani ne naredite popolnoma nič. Pripravljeni niste niti uvesti novega digitalnega davka, ob mantri, da čakate na konsenz znotraj OECD in Evropske unije. Tudi glede tako opevane sposobnosti pridobivanja evropskih sredstev je Fiskalni svet dejal, da gre za precej optimistične predpostavke, saj naj bi do vključno leta 2024 porabili več kot tri četrtine vseh nepovratnih sredstev, ki so na voljo v naslednjih 10 letih. Ob vsem tem uničujočem poglabljanju proračunske luknje, ki nas očitno še čaka, nas v LMŠ zanima le ena stvar: kako boste v prihodnjih letih financirali proračunske izdatke? Sami na proračun gledamo kot na neke vrste družbeno pogodbo, na družbeni konsenz o tem, kaj bomo financirali s sredstvi, ki so nam na voljo v proračunu, ne pa kot na samopostrežno trgovino. Kaj se bo zgodilo, ko bodo ta sredstva začela kopneti zaradi ukrepov, ki jih napovedujete? Kako boste financirali pokojninsko in zdravstveno blagajno, vrtce, plače? Kako boste reševali stanovanjsko problematiko mladih? Posledice bodo na koncu plačevali ljudje, in to vsi ljudje, tudi tisti, ki se danes z vami strinjajo. In to z znižanjem plač, transferji, nižanjem pokojnin, s krčenjem pravic, na primer zdravstvenih, s prepuščanjem določenih izbranih storitev trgu, s privatizacijo. Spoštovani, tako drastični posegi v javne finance oziroma tako finančno huliganstvo v prihodnjih letih ne bo osiromašilo le državnega proračuna, pač pa tudi pokojninsko, zdravstveno blagajno, zaradi dohodninskih sprememb pa bo tudi manj sredstev v občinskih blagajnah. torej v letu pred volitvami z metanjem denarja v koruzo uspelo zamajati ker vse štiri državne blagajne? Ob vseh teh projekcijah lahko predstavnike Vlade vprašamo le, ali jih zanima le polnjenje bombonjere v predvolilnem letu ali tudi to, kaj bo s Slovenijo v prihodnjih letih. Odloka v LMŠ ne bomo podprli, se pa lahko vsi skupaj le primemo za denarnice. Hvala. Hvala lepa. Mag. Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Vlada je, sklicujoč se na potrebe obvladovanja epidemije, v Državni zbor znova poslala predlog sprememb proračunskega okvira, s katerim se določa maksimalni obseg porabe za širšo državo, za državne in občinske proračune, za pokojninsko in zdravstveno blagajno. Kot smo ugotavljali pri prejšnji točki dnevnega reda, Vlada poleg stroškov, povezanih z epidemijo, načrtuje tudi drugo nepovezano trošenje in zadolževanje. Položaj pa dodatno poslabšuje še z razgradnjo davčnih virov, zaradi katerih bo imela država na voljo še manj sredstev za delovanje in ukrepanje. Predlagane spremembe se nanašajo izključno na letošnje leto, s predlaganim novim odlokom se namreč razveljavlja sprejeti okvir za prihodnje leto. Vsaj za letošnje leto se je vsekakor mogoče strinjati, da bo država še vedno v primežu epidemije in bodo za to potrebna obsežna državne intervencije, toda kot poudarjamo že ves čas, ni vsako vladno trošenje povezano z epidemijo. Na to opozarja Fiskalni svet, ki opozarja tudi na nerealne predpostavke, na katerih je Vlada temeljila svoje izračune. Konkretne spremembe, ki jih predlaga Vlada, tako za letošnje leto pomenijo dodatnih 400 milijonov izdatkov sektorja država, pri čemer namen porabe ni jasen. Kar 800 milijonov dodatne porabe državnega proračuna, ki bo financirana z dodatnim zadolževanjem, pri čemer so nizke obresti slaba tolažba, saj se lahko s poslabšanjem stanja javnih financ zahtevane obresti hitro povišajo. Zaradi dodatkov za upokojence, in sicer upravičenih, a nevplačanih dvigov najnižjih pokojnin, bo za 70 milijonov višja tudi poraba pokojninske blagajne, katera primanjkljaj mora vsako leto pokriti državni proračun. Zato ne preseneča mnenje Fiskalnega sveta, da bi realizacija vsega predlaganega pomenila, da bo čez tri leta stanje slovenskih javnih financ med najslabšimi v Evropi. Vse to vodi v izjemno nestabilnost javnih financ, ki Slovenijo postavlja v zelo ranljiv položaj. Vse to bi bilo mogoče tudi razumeti, če bi vladni načrti zares obsegali le pomoč ljudem in prizadetemu gospodarstvu, že leto in pol dokazujemo, da mnogi izmed vladnih potroškov in ukrepov nimajo nikakršne zveze z odzivom na epidemijo, tesno pa so povezani z ideološko zaslepljenostjo, ki javna sredstva enači z vladnimi darili za prijatelje ter iz sovraštva do vsega javnega sistematično razdira davčne Pod krinko spopada z epidemijo nam Vlada tako ponuja nepregledno zapravljanje, tvegano zadolževanje in nevarno zmanjševanje prihodkov države, ki ogroža njeno stabilnost in njeno sposobnost, da ostane socialna, pri tem pa ne vliva zaupanja, da bo znala učinkovito črpati evropska sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost. Vse to vodi v nova varčevanja, v nove zujfe, ki se že nakazujejo v vladnih načrtih za prihodnja leta.

Hvala za besedo, predsedujoča. Vsakič, ko se v Državnem zboru pogovarjamo o proračunih in o okvirih za te proračune, je diskusija v nevarnosti, da postane tehnična, da postane suhoparna. V resnici pa je proračun verjetno ena izmed najbolj temeljnih razprav, ki jih Državni zbor mora opravljati. Te številke, ki na prvi pogled izgledajo dolgočasne, v resnici odgovarjajo na vprašanja, za koga dela vlada. Ker se danes pogovarjamo o odlokih za proračune nemudne prihodnosti, je torej verzija tega vprašanja, za koga bo delala vlada. Preden se iskanju odgovora na to vprašanje posvetimo, se za hip zadržimo še na neki drugi modalnosti, za koga pa je delala vlada Janeza Janše v temu zadnjem letu dni. Odgovor, ki nam kaže pot v bodočnost, ni nič kaj prida ohrabrujoč, delala je zase in delala je za bogate. Vseskozi pa je te svoje napore za siromašenja socialne države in krepitev kapitalističnega razreda slikala kot ukrepe proti epidemiji covida-19. v resnici je epidemijo covida-19 zgolj zlorabila za zasledovanje svojih čisto partikularnih oblastniških ciljev, kako se zadržati na oblasti z vsemi mogočimi vzvodi moči in kako oplemenititi kapitalistični razred, se pravi, bogate lastnike, privilegirane razrede v tej družbi na račun javnih financ, na račun našega skupnega dobrega. To ni zgolj deklarirana pozicija, to podpirajo tudi številke. Če gremo v drobovje ukrepov iz PKP paketov, zelo hitro ugotovimo, da je šlo za reševanje kapitala, se pravi golega lastništva bogatih nad večjimi podjetji. 1,7 milijarde evrov − to je ogromen znesek. Za pomoč in podporo ljudem v obliki solidarnostnih dodatkov in sličnih ukrepov znesek je petkrat manjši. Ali nek drug primer, študenti, kot ena izmed socialno bolj ogroženih skupin, so prejeli v epidemiji dvakrat po 150 evrov, kar je iz vidika socialno ogroženega študenta smešen znesek, iz vidika študenta iz dobro situirane družine pa znesek, ki ga v resnici sploh ne potrebuje. Študentje kot delavci, ki delajo preko študentske napotnice in so od te študentske napotnice življenjsko odvisni, zato da lahko sploh preživijo in preko tega sploh lahko študirajo, niso dobili nič. Še več, nagrajeni so s tem, da se jih meče ven iz študentskih domov. Cela zgodba, kako vlada Janeza Janše zlorablja epidemijo covida-19 za izčrpavanje skupne blaginje javnih financ in financiranje svojih prijateljev v bogstvu iz zasebnega sektorja, se niti ne zaustavi tu. Nekaj dni nazaj smo v Državnemu zboru imeli sejo na temo delovanja državnih pomoči financiranja ukrepov čakanja na delo, ki jo je sprožilo serijsko zapiranje vrat raznoraznih podjetij, med njimi tudi tujih multinacionalk, ki so koristile državne subvencije in državne pomoči. Takoj, ko so se te pomoči iztekle oziroma z bornim nekajmesečnim zamikom, pa so začele zapirati vrata, seliti proizvodnjo in postavljati ljudi na cesto. Safilo, Adient, Boxmark in tako naprej, to so podjetja, ki so počrpala sredstva podpore, ki jih je Vlada opredelila kot sredstva za zaščito delovnih mest, potem pa zaprla vrata, ugasnila proizvodnjo. Samo trije najbolj razvpiti primeri so pridelali novih tisoč 100 brezposelnih v socialno že tako ogroženih regijah. Pa je, pazite to, šlo za financiranje ukrepa subvencioniranja čakanja na delo več kot 400 milijonov evrov, se pravi slabe pol milijarde javnih financ se je pretočilo v ta ukrep. Zakaj? Eh, zato da so lastniki menedžerji velikih podjetij, predvsem tujih multinacionalk, ta sredstva pobasali de facto v lastne žepe. Ko to ni šlo več, pa so ljudi pustili brez kruha in socialni problem še naprej prevrnili na solidarna pleča Republike Slovenije, na škodo teh ogroženih regij, v katerih so se podjetja zaprla, na škodo državnega proračuna in na škodo slovenskih delavcev. Enako lahko spremljamo tudi v okvirih za bodoče proračunske izdatke. Z današnjo obravnavo se proračunski primanjkljaj povečuje za dodatnih 800 milijonov evrov in leze skoraj k 4 milijardam evrov primanjkljaja vse skupaj. Za ta primanjkljaj se država tudi zadolžuje. S samim zadolževanjem seveda ni nikakršnega problema, če država ta sredstva primerno investira. Posojila se navsezadnje refinancirajo kasneje in odpravljajo skozi gospodarsko rast in ne delujejo tako kot gospodinjski, potrošniški krediti, kot si morda kdo predstavlja. Ampak sredstva, v katera vlada Janeza Janše namenja denar, ki ga v resnici nima in za katerega se zadolžuje, se ne porabljajo kot smiselne investicije. Porabljajo se zato, da se hrani bogate, da se hrani velike kapitaliste, ljudi se pa pušča na suhem. In še huje bo. Simičeva davčna reforma, ki je na mizi, grozi, da bo v javne finance navrtala eno milijardo evrov luknje vsako leto. To pomeni, da bo država rokovala z eno milijardo evrov letnih financ manj, s katerimi naj gradi domove starejših, s katerimi naj financira pokojnine,

financirati zeleno transformacijo družbe, ki se mora pripraviti na podnebni zlom, in v resnici s tem zamuja. In zakaj bo nastala ta milijardna izguba evrov v javnih financah? Samo zato, da se dodatno omasti bogate. Govorimo o socialni kapici za plače nad 6 tisoč evrov bruto. Pogovarjamo se o dvigu splošne olajšave, ki v resnici ne bo kaj prida koristil delavskemu razredu z nizkimi plačami, ne bo koristil niti srednjemu razredu, daleč najbolj se bo poznal najbolj bogatim. Sploh pa se bo najbolj bogatim poznalo znižanje davčne stopnje za peti dohodninski razred iz 50 % na 45 %. 300 najbolj privilegiranih menedžerjev, zdravnikov in odvetnikov v državi bo iz tega imelo korist, pa čisto nihče drug. Vsi ostali bomo na ta račun trpeli minus. Pa seveda, napoveduje se tudi, znova, znižanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala na 25 % in od dohodka iz oddajanja premoženja v najem na 15 %. to niso ukrepi, ki bi kakorkoli koristili ljudem niti ne kakšnim malim najemodajalcem, ki imajo morda kakšno sobo ali pa nadstropje v bajti pa ga oddajajo, ampak bo prišel prav izključno nepremičninskim baronom. To so temeljne vrednostne usmeritve vlade Janeza Janše, ki se izkazujejo v odlokih za bodoče proračune. Zadolževanje, vrtanje luknje v javne finance in uporaba teh sredstev, kolikor jih bo sploh ostalo, za nadaljnjo nagrajevanje obsceno bogatih. Tisto nekaj, kar na ta način ne bodo iz naše skupne javne malhe postrgali, pa bodo vrgli za orožje, v skupni masi 780 milijonov evrov v naslednjih nekaj letih. In seveda, po vsemu tem pustošenju po javnih financah od slovenske socialne države ne bo ostal niti en sam S. Kaj bo sledilo, je scenarij, ki smo ga že videli. Prva vlada Janeza Janše je prav tako zavrtala eno milijardo težko letno luknjo v javne finance. Država je opešala opešala v svojih kapacitetah in kondicijami, da se sooči z krizami kapitalizma. Nekaj let kasneje se je natančno to tudi zgodilo. Kako je druga vlada Janeza Janše na to odgovorila? Tako da je varčevala z Zujfom in jemala vsem ostalim, javnim uslužbencem, zaposlenim, zdravstvenemu sistemu in tako naprej. Natančno to je tudi scenarij, ki se izrisuje na horizontu s tovrstnimi odloki za prihajajoče proračune. Zato bomo v Levici glasovali proti. To ni politika za blaginjo, to je politika za javnofinančno pustošenje in zadolževanje, antirobinhoodovska politika, to je superhikovska politika. Hvala lepa. Še kot zadnja bo stališče Poslanske skupine SMC predstavila gospa Monika Gregorčič. **MONIKA Spoštovani! Danes bomo odločali tudi o spremembah odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za tekoče obdobje, torej za obdobje v letih od 2020 do 2021, in sicer zato, da bi zagotovili del finančnih sredstev, potrebnih za izpeljavo načrtovanih investicij v boju proti gospodarskim in socialnim posledicam epidemije covid-19. Predlagana sprememba odloka zagotavlja ta potrebna sredstva na način, da se povečuje najvišji obseg izdatkov in ciljni saldo državnega proračuna ter najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno. S tem se zagotavlja dovoljšen manevrski prostor za finančne tako imenovane anticovid intervencije, ki so naše glavno orodje za pomoč ljudem in gospodarstvu v kriznih časih. V Sloveniji so seveda še vedno prisotne omejitve, ki v določeni meri zavirajo našo gospodarsko aktivnost. Kot odgovor na trenutne razmere pa so v veljavi številni ukrepi za ohranjanje podjetij, gospodarske aktivnosti in delovnih mest, ki bodo v prihodnjem letu imeli tudi znaten finančni učinek. Na zahtevne izzive trenutnih razmer se mora država seveda ustrezno odzvati z ustrezno prilagoditvijo vodenja fiskalne politike, ki bo dopuščala možnost za državno intervencijo v teh izrednih izrednih časih negotovosti. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo mnenja, da je uveljavitev te spremembe odloka tako zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti in podaljšani po datumu sprejetja državnega proračuna za leto 2021, kot tudi zaradi sprejetja morebitnih še dodatnih ukrepov v boju proti posledicam epidemije covid-19 v prihodnje. Pri tem se nam še posebej zdi pomembno, da je predlagano povečanje izdatkov, namenjeno izključno financiranju sprejetih ukrepov v interventnih zakonih, in da se Slovenija za namen financiranja vseh teh ukrepov, ne bo dodatno zadolžila, temveč bo zgolj porabila del obstoječih sredstev. Kljub temu pa se bomo morali vsi skupaj zavzemati za to, da bodo javnofinančni odhodki v kar največji meri financirani s prihodki iz naslova pobranih davkov in ostalih zanesljivih javnofinančnih virov. Zdrave javne finance so namreč temelj naše suverenosti. Javnofinančna stabilnost pa je pogoj za gospodarsko rast in za splošno blaginjo v državi. Zato je ta sprememba odloka o okviru za pripravo proračunov, ki jo danes obravnavamo, iz našega vidika izredno pomembna. V naši Poslanski skupini smo odločni zagovorniki vzdržne fiskalne politike, kar smo konec koncev dokazali z izredno dobrimi javnofinančnimi rezultati v preteklih mandatih. Poslanci SMC se zavedamo, da učinka vseh teh ukrepov na javne finance, vključno z nedavno sprejeto novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ni bilo moč ustrezno načrtovati v okviru predhodnih sprememb državnega proračuna. Zato bomo spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020 do 2021 v Poslanski skupini Stranke modernega centra podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na splošno razpravo poslank in poslancev o predlogu odloka. Kot prva dobi besedo gospa Andreja Zabret, pripravi pa se gospod Jure Ferjan. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica. Včeraj na Odboru za finance je kolega Pogačnik vprašal predsednika Fiskalnega sodišča gospoda Kračuna, kaj bi bilo, če ne bi bili sprejeti ti ukrepi po vseh PKP-jih. Fiskalni svet je rekel, če ti ukrepi ne bi bili sprejeti, bi bil padec gospodarske aktivnosti za eno tretjino večji. O tem se vsi strinjamo in temu nihče ne oporeka in to smo tudi danes že nekajkrat slišali. Vendar pa je predsednik Računskega sodišča tudi potem naprej rekel takole, da bi bil padec za eno tretjino večji, ampak je potrebno opozoriti, da nam nesorazmerno rastejo redni stroški za plače in pa blago ter storitve, samo od januarju do marca so se recimo povišali za 6 odstotkov, da nam javni dolg najhitreje narašča v povprečju EU in da smo v zgornji tretjini držav, da Vlada sprejema ukrepe, ki niso povezani s covid krizo in s tem poslabšujejo strukturno položaj in javne finance in da je poslabšanje fiskalnega položaja tudi v samih strukturnih ukrepih, ki jih je Vlada že sprejela in ki jih tudi še namerava sprejeti. Pa da se jaz potem naprej orientiram, kateri so tisti strukturni ukrepi ali zakoni, ki jih Vlada še želi sprejeti, to so Zakon o debirokratizaciji, kjer nam bo samo socialna kapica zmanjšala prelive za 100 milijonov v pokojninsko blagajno in za 65 milijonov v zdravstveno blagajno. Potem gre tu za nadgradnjo davčnega sistema, kjer bo zaradi znižanja dohodnine priteklo v blagajno za 248 milijonov manj sredstev. Pa če se spomnimo tu za Zakon o investicijah v Slovensko vojsko, kjer nam bo prvi dve leti šlo 100 milijonov za vojaško opremo in v naslednjih štirih letih po 130 ali 140 milijonov na leto. Pa zakon o dolgotrajni oskrbi, kjer Vlada pravi, da ima vire zagotovljene in da se bo krilo vse iz poračuna in govorim o dodatnih 300 milijonih. Pa demografski sklad, če bo ustanovljen, bo tudi od 150 do 200 milijonov evrov letno manj denarja v proračunu. Tudi Fiskalni svet opozarja na prisilno upokojevanje po PKP7, kjer pa naj bi bilo prilivov v blagajno za 35 milijonov manj. če vse to seštejmo govorimo o dodatni milijardi, ki bo tudi zakonsko obvezujoča za proračun, že zdaj vemo, da imamo 95 % proračuna, rečemo, zaklenjenega z vsemi zakonskimi obveznostmi, ki jim moramo izplačevati. Če pogledamo, da so se nam od januarja do marca letos tudi redni stroški zaradi plač in rednih storitev blaga in storitev povišali za 6 %, smo že na 101 % in če dodamo še to milijardo, ki predstavlja

S tem da na drugi strani kar se tiče samih prihodkov ali neke izhodne strategije, kako bomo zagnali gospodarstvo po covid krizi, pravzaprav danes od Vlade še nismo slišali. In ja, danes obravnavamo odlok, s katerim za leto 2021 povišujemo za 800 milijonov višjo porabo, porabo, četrtič že popravljate ta odlok in sem skorajda prepričana, da to ni zadnji in da slejkoprej lahko pričakujemo tudi v Državnem zboru rebalans proračuna za leto 2021. In še nekaj bi tudi rada povedala, da v LMŠ nikoli nismo problematizirali zadolževanja in na te očitke moram replicirati in v smislu državnega intervencionizma za ukrepe, ki so namenjeni ljudem in gospodarstvu in so povezani z epidemijo in pa prinašajo multiplikativni učinek, o tem mi govorimo vsi vemo, kaj s tem mislimo, se pravi, zadolževanje za naložbe, ki prinašajo delovna mesta, gospodarsko rast, dodano vrednost in multiplikativni učinek v prihodnosti. Da, absolutno da za zadolževanje, ne pristanemo pa na netransparentnost, negospodarnost, zadolževanja po dolgem in počez za stvari, ki niso povezane s covid krizo, in brez strategije, kar počne ta vlada. LMŠ pač pri tem ne bo sodeloval. In samo še nekaj poudarkov, ki jih je dal Fiskalni svet na ta odlok, namreč mnenje Fiskalnega sveta je kljub vsemu kar ostro in glede na to, da se je zdajšnja koalicija in pa tudi finančni minister vedno zelo zavzemal za fiskalno pravilo in pa transparentnost javnih financ, je prav, da povemo, kaj Fiskalni svet meni o tem odloku in kakšna opozorila je podal. podal. Zaradi ukrepov, ki jih je Vlada sprejela že po rebalansu, se fiskalni položaj slabša za dodatnih 330 milijonov na leto.

v dokumentih niso upoštevne spremembe davčnih reform, ki jih načrtuje Vlada, in tudi niso predloženi dokumenti, na podlagi katerih bi Fiskalni svet lahko napravil verodostojne izračune tudi glede porabe evropskih sredstev. Namreč Vlada načrtuje kar veliko porabo evropskih sredstev za investicije, kar bi bilo sicer super in prav, vendar glede na to, da še do danes ne vemo, kakšen je nacionalni načrt za okrevanje in odpornost in kako se sprejema ta načrt brez kakršnihkoli deležnikov, smo lahko v dvomih, da boste lahko počrpali toliko evropskih sredstev. Kot sem že omenila, Fiskalni svet tudi opozarja, in to ste pozabili povedati, da nam nesorazmerno rastejo izdatki, ki s krizo niso neposredno povezani, tu gre praktično za kršenje fiskalnega pravila, in pa, da se stanje javnih financ v Sloveniji poslabšuje hitreje in slabše kot v povprečju EU in da smo v dinamiki naraščanja dolga v zgodnji tretjini držav Evropske unije. Če sem malo cinična, lahko rečem, da tukaj smo pa res dobri. dobri. Kadar gre za obilno zadolževanje države, ki zadaj nima neke strategije, da bo ta dolg zdržan, vsi vemo, da nastajajo prikriti stroški tega državnega trošenja in se lahko odražajo v dvigu cen in tudi davkov v prihodnosti. In vse glede na to, kaj ta vlada Janeza Janše počne, se pač bojim, da nas bo čakalo dolgotrajno obdobje, ko bo pritisk na višanje cen prisoten,

Ker se seznam razpravljavcev zelo hitro spreminja, bom prebrala naslednje štiri. Najprej dobi besedo gospod Jure Ferjan, potem gospod Marko Bandelli, mag. Bojana Muršič in gospod Jože Lenart. Gospod Ferjan, izvolite. Gospa podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister za finance, spoštovani kolegice in kolegi in vsi, ki nas spremljate, lepo pozdravljeni! Tudi pri tem proračunskem dokumentu je vendarle potrebno izpostaviti nekaj dejstev, ki so se tudi ne samo pri tej točki, pa pa tudi prejšnji, že izpostavile oziroma povedale. Uvodoma naj povem, da to, da ta dokument obravnavamo že večkrat, danes četrtič, glede na to, da smo v obdobju epidemije, v času krize, ni povsem nič nenavadnega. To je povsem normalno. Aktualna vlada se torej odziva na spreminjajoče se zadeve, na situacijo, ki je negotova in ki se iz dneva v dan spreminja. Ravno zato seveda tudi danes vnovič govorimo o teh proračunskih dokumentih, ki so seveda pomembni za izvajanje tistih elementov, ki blažijo posledice epidemije in seveda tudi pomagajo ljudem, kot smo to lahko v pretekih mesecih tudi že videli. Kar je ključno, je to, da ukrepi Vlade Republike Slovenije pomagajo ljudem, so pomagali in bo tako tudi v prihodnje. In konkretno je to potrdil tudi predsednik Fiskalnega sveta Republike Slovenije včeraj na Odboru za finance v tej dvorani, ko je konkretno dejal, da bi bil brez ukrepov padec bruto domačega proizvoda večji kar za tretjino in lahko si mislimo, kaj vse bi potem to za seboj potegnilo. Prav tako je denimo Umar dejal, da bi brez ukrepov padec bruto domačega proizvoda večji za 4 odstotne točke, podobne ocene so tudi s strani Banke Slovenije, Evropske komisije in pa mednarodnega denarnega sklada, torej tudi izven naše države. In seveda je ob tej priložnosti treba tudi izpostaviti, da je bil v letu 2020 padec v bruto domačem proizvodu za okoli 20 % nižji od predvidenega, napovedanega. Glede zadolževanja je bilo tudi kar nekaj govora. Seveda je v ključni fazi pomembno, zakaj se zadolžujemo in pa po kakšni ceni, po kakšnih obrestnih merah se zadolžujemo. In ta vlada se zadolžuje po izredno nizkih obrestnih merah. Zadolžuje se zato, da pomaga ljudem, da pomaga gospodarstvu. Zadolžujemo se zato, da refinanciramo dolg, ko smo se zadolževali po bistveno dražjih pogojih, po bistveno višjih obrestnih merah in pa tudi seveda zato, da postavimo pogoje, da se odzivamo na epidemijo, na krizo in da postavimo tiste temelje, da bomo lahko iz te krize izšli kot zmagovalci, da bo okrevanje gospodarstva čim hitrejše in seveda tudi da sleherni prebivalec in prebivalka naše lepe države lahko v prihodnjih mesecih tudi izšla iz te krize. Veliko stisk je v tem času žal nastalo, prepričan pa sem, da je z ukrepi ta vlada marsikatero preprečila in številne blažila. Kot sem omenil uvodoma, je obdobje, v katerem se nahajamo, izjemno negotovo, nestabilno. Je pa slika javnih financ, ki jo imamo v tej državi tudi zaradi ukrepov oziroma predvsem zaradi ukrepov aktualne vlade Republike Slovenije in sprejetih osem protikorona paketov takšna, kot je. In ta slika je dobra. In o tem pričajo stabilne bonitetne ocene, potem dejstvo o izdaji obveznice s 60-letno dobo dospetja, da je v Sloveniji brezposelnost nižja od povprečja Evropske unije in, kot sem že omenil tudi, da je padec gospodarske rasti v letu 2020 za 20 % nižji od napovedanega. Dejstvo je, da je Slovenija, da je aktualna vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše ljudem in gospodarstvu do sedaj namenila že več kot 3 milijarde evrov. To je denar, ki so ga ljudje in gospodarstvo že prejeli. To je denar za blaginjo ljudi, to je denar za soočanje z aktualno krizo, to je denar za refinanciranje dolga in to je denar, ki bo ki bo omogočil, da bo Slovenija iz krize izšla. In mi se ne zadolžujemo zato, da bi financirali banke, po možnosti zasebne, in se ne zadolžujemo zato, da bi pomagali elitam. Ta vlada, ta vladna koalicija pomaga ljudem, pomaga gospodarstvu. In o tem pričajo tudi številke. Spoštovane in spoštovani! Mnogo je bilo govora tudi o upokojencih. Dejstvo je, da ta vlada ne načrtuje znižanja pokojnin in tega ni nikoli načrtovala. Nasprotno, ta vlada upokojence postavlja visoko na prioritetni listi. Ta vlada je upokojencem namenila dodatke skozi protikorona pakete in ta vlada je že usklajevala tako redno kot izredno pokojnine in to bo počela seveda tudi v prihodnje. V letu 2021, torej v tekočem letu, za okoli 6 % in v letu 2022 oziroma v prihodnjih letih je načrtovano rast pokojnin med 2 in 3 %. Tako da zavajanja in razna podtikanja, da ta vlada načrtuje reze, seveda ne držijo in zato prosim, da tega ne počnete več. Kajti zavajanja ali pa laži kljub temu, da jih ponovite večkrat, seveda ne morejo pretehtati dejstev in resnice, da ta vlada dela tudi za upokojence, in to zelo dobro. Izpeljali Izpeljali bomo demografski sklad, poskrbelo se bo tudi za dolgotrajno oskrbo zato, da bo starost resnično varna in lepa. In to je tisto, kar je pomembno, je tudi ena izmed prioritete te koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se ta vlada že od začetka zaveda pomembnosti te teme, torej področja upokojencev, dolgotrajne oskrbe, demografskega sklada, pokojninskega sistema, in to tudi udejanja. In se ob tem tudi seveda sooča z eno hujših kriz v zgodovini Slovenije, torej z epidemijo koronavirusa. Spoštovane in spoštovani! Seveda so pred nami meseci, ko bo potrebno sprejeti še marsikateri ukrep, da bo Slovenija iz krize res izšla kot zmagovalka. Verjamem, da bo ravno naslednji protikorona paket tisti, ki bo ponudil neke dodatne temelje za izhod iz krize in da bomo seveda tudi epidemiološko tako dobro pozicionirani, da bo seveda tudi z odpiranjem gospodarstva in ostalih dejavnosti mogoče to gospodarsko rast še nadgrajevati in da bomo seveda vsi skupaj imeli največ od tega, to pa pomeni vrnitev v normalizacijo, stabilne javne finance, blaginjo ljudi, razvoj, rast naše države, našega gospodarstva in seveda tudi stabilen zdravstveni sistem, investicije in tisto, kar je seveda najbolj pomembno, da bomo skupaj zmožni dejansko iziti iz te krize kot zmagovalci in pomagati ljudem še naprej, da bo vsaka zgodba pozitivna, dobra in seveda s tem doseči najbolje za slehernega državljana in državljanko. Temu so namenjeni tudi ti proračunski dokumenti, ki jih danes obravnavamo in katere bom podprl.

Država bo v tem letu definitivno še naprej v primežu epidemije in potrebne bodo še naprej intervencije, zato seveda razumem tudi to, da bo potrebno še bolj dajati tudi državno pomoč ljudem, ki so bili v tem času najbolj prikrajšani. Absolutno pa še bolj podpiram prizadevanje za hitro okrevanje in uspešno prilagoditev novim razmeram in da se čimprej vrnemo v normalo, torej v odprtje vseh lokalov, namestitvenih objektov, gostinskih lokalov. Gostinci in turizem nas pozivajo, pustite nam delati, pozivajo, upoštevali bomo ukrepe, ne uničujte več panoge, dovolj je že uničenih družb, dovolj je že uničenih delavk in delavcev. Ampak ali ta vlada dela v tej smeri, da preneha z uničevanjem panoge? Napačne odločitve in ukrepi, ki ne rešujejo krize, ampak vse kaj drugega, seveda povečujejo tudi odhodke proračuna. Vse odločitve, ki smo jih sprejemali do sedaj, bomo morali seveda plačati v prihodnjih letih. Te odločitve ne bomo plačevali samo mi, vendar jih bodo plačevali naši otroci, vnuki pa upam, da ne še kdo drug. ko so se gostinski in turistični delavci včeraj ponovno razveselili odpiranja namestitvenih objektov, se je pojavilo, glej ga zlomka, le do 30 namestitvenih enot, in to za tiste goste, ki bodo se testirali, ki so preboleli covid, ki so bili cepljeni. In kdo je ta populacija ljudi? Cepljena populacija − gre za starejše ljudi in tiste, ki prihajajo iz rizičnih skupin. Velika večina izmed teh se žal teh namestitvenih enot ne bo mogla in se jih ne bo posluževala. In ob takšnih omejitvah, kot so navedene sedaj, se veliko državljank in državljanov sprašuje in tudi upravičeno, ali so nagrajeni zato, da so bili več kot leto dni bili zaprti za svoje zidove, se niso družili, upoštevali vse ukrepe in hvala bogu ti ljudje niso zboleli, in sedaj na vrsti za cepljenje pa še vedno niso. Pri tem se še vedno pozablja, da je cepljenje prostovoljno. Zakaj torej je pogoj za obisk namestitvenih objektov potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolevnosti ali pa celo testiranje. Na elektronska sporočila sem danes dobila kar nekaj vprašanj, ali so zdaj to drugorazredni državljani.

pa še v tistih stanovanjih živi več ljudi. Ali to pomeni, da je tudi v teh objektih preveč ljudi? Eden mi je postavil hipotetično vprašanje in vprašal, ali se bo moral zdaj zaradi tega, ker je v stanovanjskem bloku 54 enot, potem iz tega izseliti. Zdaj bom pa navedla še bolj neumno zadevo in banalno zadevo. Gost, ki bo šel v namestitveni objekt, ali se bo moral testirati, cepiti … /oglašanje iz dvorane/ Ne me prekinjati, zaradi tega, ker bom povedala, kje bodo tukaj vzroki. Se bo moral testirati. Kaj pa v naš parlament? Koliko nas poslancev je cepljenih? Koliko se testiramo? Kolikokrat smo bili testirani? Pa nas je tukaj več kot 30, 90, pa še vso strokovno osebje. Ali smo mogoče vsi celo preboleli covid? Ampak seveda, to je zgolj navedba. Jaz bi res predlagala Vladi, da začne gledati celotno širše, preneha sprejemati tako močne omejitvene ukrepe, ker bodo škodljive posledice tako za gospodarstvo, turizem, gostinstvo. In tukaj se začne odlok proračuna. Če se zavedamo, kaj se bo zgodilo s temi, da si pač želijo odpreti namestitvene enote, hotele do 30 enot, seveda se vpraša, ali bodo sploh likvidni. Zagotovo ne, ne bo do tega prišlo, ker enostavno ne bodo mogli odpreti namestitvenih objektov, saj ob namestitvenih objektih ob odprtju morajo uporabiti vse resurse, da se lahko zagotovi vse potrebno za goste, ki bodo prihajali. Pa tudi odpiranje objektov ne gre od danes na jutri. Torej bodo še naprej žal na plečih države, žal na plečih teh PKP. Ali se zavedamo vsi skupaj, tako vlada kot tudi mi tukaj, kakšne bodo dolgoročne posledice z nepremišljenimi odločitvami, ko se bo seveda, in kaj kmalu se bo to tudi zgodilo, povečala stopnja brezposelnosti, posledično s tem se bodo zmanjšali davčni prilivi, zmanjšali se bodo prispevki v pokojninsko blagajno, v zdravstveno blagajno, povečali pa se bodo socialnovarstveni transferji. Posledice bodo nepopisne, nekaj jih bomo že sledili v tem letu, vprašanje pa, kaj bo v prihodnjem letu in v prihodnih letih. In ja, danes smo že kar nekajkrat povedali, da ta vlada ne bo zmanjševala pokojnin. Ja, seveda, verjamem, da tej vladi ni v interesu, da se bodo zmanjšale pokojnine, vendar v naslednji vladi, kakršnakoli pač bo, pa mi verjemite, ukrepi na področju uravnoteženja javnih financ bodo nujno potrebni. O tem je kolega Pogačnik že v prejšnjem mandatu govoril, da bo že mogoče do kakršnihkoli ukrepov za uravnoteženje javnih financ prišlo v tem mandatu, ampak, hvala bogu, smo bili v času konjunkture, vendar je situacija v časi epidemije pokazala ponovno vse pasti tega proračuna. In ja, ko že danes pogledamo in v prvih dveh mesecih beležimo primanjkljaj 633 milijonov evrov, na kar je največ vplival državni proračun, ki je pa izkazoval primanjkljaj v višini celo 659 milijonov, nekaj čez 659 milijonov evrov. Samo v mesecu marcu tega leta se je pa primanjkljaj državnega proračuna povečal za 600 milijonov evrov. Po začasnih podatkih v prvem tromesečju, če razpolagam s pravimi podatki, je dolg 1,3 milijarde evrov. In če še naprej želimo oziroma bomo nadaljevali s takšno politiko, omejevalnimi ukrepi, ki niso in nimajo učinka, bomo še morali pripraviti ne vem koliko PKP-jev, mogoče namesto PKP9 bo še PKP10, 12, 13, ne vem, pri katerem se bomo ustavili. Zakaj navajam? Saj gostinstvo in turizem tega ne bosta preživela, pri namestitvi do 30 enot definitivno ne in z vsemi omejitvenimi ukrepi. Sindikat gostinstva in turizma nas na to tudi globoko opozarja in tukaj smo vsi skupaj v enem začaranem krogu. Treba bo odpreti državo, seveda absolutno z vsemi možnimi, kakršnimikoli ukrepi, ampak zavedajte se, da je cepljenje prostovoljno. Prostovoljno. Ker ne moremo gosta omejiti, da bo kazal gostincu, ali ima opravljeno cepljenje, potrdilo. Mislim, jaz ne vem, če si lahko to privoščimo, tu mora država res nekaj narediti in razmišljati. Absolutno se pa strinjam s tem, da je potrebno precepiti čim širšo populacijo ljudi, ampak trenutno se zdaj pripravlja sprememba strategije cepljenja in se bodo cepili že stari 50 let, kar je dobro, ampak kljub temu nismo vsi potem enaki. Jaz mislim, da še vedno živimo v Sloveniji, kjer bi morali biti vsi enaki, tako kot smo enaki pred zakonom, bi morali biti enaki pred vstopi v gostinske lokale, v turistične objekte in vse ostalo. Ta vlada žal nekontrolirano troši brez kritja, brez vizije, žal zadolžujejo prihodnje generacije nas s tem postavlja v zelo nevaren in finančno nestabilen položaj, ki nakazuje skorajšnjo politiko varčevanja na plečih ljudi, in to kar nominalno. Hvala lepa.

nisem strokovnjak za epidemiološke zadeve. Moram pa tukaj glede na to, da je ob neki točki, ki govori o odloku, ki določa maksimalne odhodke za leta 2022 in leta 2024, prišlo do razprave o trenutnih ukrepih glede epidemije, vsekakor reagirati na besede poslanke Muršičeve, ki je rekla med drugim, da ta vlada uničuje panoge in gospodarstvo. Ta vlada pomaga panogam in gospodarstvu. Ta vlada ne uničuje, ta vlada je za panoge in gospodarstvo dala 3,5 milijarde evrov, proti štirim milijardam gre. Takega fiskalnega obsega pomoči ni bilo deležno gospodarstvo nikdar v zgodovini te države in niti prebivalstvo ne. Zaradi tega pač besede, ki rečejo, vlada uničuje panoge in gospodarstvo, ti ukrepi nimajo zdravstvenih učinkov, to je tudi zdaj bilo rečeno, citiram. Glejte, jaz nisem, se opravičujem, v poziciji, da bi lahko sodil, kateri ukrepi, ker nisem strokovnjak za epidemije, kateri ukrepi imajo zdravstvene učinke in nimajo zdravstvenih učinkov. Tako da jaz tukaj res skromno to povem kot predstavnik Vlade, vem pa, da Vlada sprejema ukrepe na podlagi strokovnih meril in ima za to strokovnjake. Zaradi tega pač jaz moram odreagirati na to, čeprav danes to ni tema te točke, ampak če je bilo to rečeno. Poleg tega Vlada ne zapira gospodarstva, če tako rečemo. Epidemija zapira gospodarstvo, zdravje ljudi zapira gospodarstvo. Zdravje ljudi je vzrok, zaradi česa se zapirajo gostinski lokali, turistične destinacije, podobne zadeve. Odlok Vlade o tem je samo posledica epidemiološkega stanja. In vnaprej je Vlada naredila semafor in povedala, kdaj in kako bo kaj sproščala in kako ne kako ne bo sproščala. In mislim, da je z zadnjimi odloki Vlade prišlo do bistvene spremembe in odprtja gospodarstva. In ne morem niti soditi o tem, ali je to dobro z zdravstvenega vidika ali ne, ker se ne postavljam v položaj, da bi to naredil, čeprav sem tukaj minister. Moram povedati, da Vlada dela v dobro ljudi, tudi bo delala in že dela v dobro gostincev, da so zdaj lahko to odprli. Vlada je zato dala skoraj 4 milijarde različnim skupinam, tudi gostincem na različne načine. Ne bi šel v te ukrepe, predsedujoči, da jaz zdaj govorim o tem, ampak jaz moram na to reagirat kot član Vlade. In moram reagirat tudi na to, ker pravi gospa Zabretova, prvič, da gre za metanje denarja v koruzo. Ne, ne gre za metanje denarja v koruzo. Točno so osredotočeni vsi cilji, kam se nakazuje ta denar zelo transparentno. In ta vlada ne meče denarja v koruzo, tudi ni vrgla v času najtežjih trenutkov za gospodarstvo in za prebivalstvo puške v koruzo, če smo malo metaforični. In naslednja zadeva, to ni finančno huliganstvo. Jaz ne vem, zakaj se, bom rekel, toliko nekega sovraštva tukaj poudarja. Če govorimo o finančnem huliganstvu in če pogledamo, kaj to pomeni, to so diskriminacijske žalitve posameznikov ali skupin ljudi, če si pogledamo, kaj te besede in huliganstvo pomeni. In glejte, preveč izraza sovraštva za moj okus. Tukaj gre za 4 milijarde, ki jih je Vlada dala prebivalstvu in gospodarstvu zelo osredotočeno, zelo ciljano. To nam priznajo vsi. Lahko dopuščam

Hvala lepa. Preden dam besedo naprej in replikam, najprej opozorilo, da tisti, ki uporabljate elektronske naprave, uporabljajte te tako, da ne motite drugih poslancev in govornikov, če ne, pa uporabite slušalke. In drugo opozorilo, lepo prosim, da se pri razpravah, replikah in ostalih stvareh držite vsebine akta, o katerem teče razprava.

Jaz sem samo navajala, zakaj uničujete gospodarstvo, ker sem pač povedala oziroma gostinstvo in turizem, ker to oni navajajo s temi ukrepi, ki so bili sprejeti na Vladi. Pa seveda vas razumem, da niste strokovnjak za zdravstvo oziroma da naj bi bili ti ukrepi, ki jih pač sprejemate, potrjujete na Vladi, plod strokovnih komisij, ampak ne vem. In samo navajam zaradi tega, ker so sami napisali, Sindikat delavcev in gostinstva, turizma je napisal o vseh teh ukrepih in vseh teh pogojih, ki pač so se zdaj napisali, dokazilo o prebolevnosti covida, cepljenja, izvid testa, so napisali jasno: »Nenazadnje bi takšen pogoj goste odbijal in ne privabljal. To bo dodatno ogrozilo odpiranje lokalov in delovna mesta zaposlenih.« Kar pa posledično ima vpliv na proračun v tem letu in še v prihodnjem letu, zato je moja razprava na to sledila. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Replika, kolegica Zabret. Izvolite. Jaz bi se samo odzvala na ministra glede besede finančno huliganstvo. Jaz sem govorila o finančnem huliganstvu, in to v kontekstu, da slabite prihodke in višate izdatke. Namreč, računi se,

zakonskih obveznosti z vsemi zakoni, ki nas čakajo še v prihodnosti in ki jih bo verjetno ta vlada sprejela, so pač številke grozljive. In samo o tem sem govorila in ne gre za kakršnokoli sovraštvo ali ne vem, v kakšnem kontekstu, ampak govorim samo o finančnem huliganstvu, ker računi se preprosto ne izidejo. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Jože Lenart. Za njim pa bo dobila besedo Jerca Korče. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani minister, glejte, zame predstavlja proračunski dokument nekaj svetega oziroma strokovna podlaga za moje odločanje kot poslanca v Državnem zboru. To je tudi naša odgovornost in ključna naloga, ki nosi posledice v prihodnosti, seveda, če se potem napačno odločamo, posebej pa, če dokumenti niso takšni, kot si jih želimo. Če bomo zaupali proračunskemu dokumentu, da zagotavlja realno sliko na prihodkovni strani, se bomo lahko tudi zelo jasno odločali za porabo na odhodkovni strani, vemo pa, kako široko področje je to: zdravstvo, šolstvo, sociala, pokojnine, dolgotrajna oskrba, lokalne skupnosti, za razvoj, za investicije, za področje varnosti in v današnjem času v tej covid krizi, ki je še posebej občutljivo. In če v ta dokument ne verjamemo, potem bomo tudi težje odločitve sprejemali ali pa tudi napačne. Kot smo priča v zadnjih dneh, smo predlog sprememb proračunskih dokumentov konkretno raztrgali z jasnimi opozorili. Kritični smo na nerealno prihodkovno stran, ki jo predstavljate v dokumentih. Istočasno z odlokom spremembe proračunskih dokumentov v javnost prihajajo vaše napovedi davčne reforme, ki pa zmanjšujejo prihodke, in istočasno tudi druge zadeve, ki povečujejo odhodke. Pod črto vidimo tako primanjkljaj in posledično rast zadolževanja in nevzdržne, nestabilne javne finance. Opozarjamo vas na nerealen strukturni porast trošenja javnih financ, ki ste ga nastavili že v lanskem letu. To je dejstvo in na to smo tudi že opozarjali. Z vsakim dodatnim proračunskim dokumentom pa vnašate dodatne odhodke, na katere vas opozarjamo predvsem tam, kjer niso usmerjeni v zatečeno situacijo reševanja krize epidemije. Sami vedno poudarjate, da v prvi vrsti ste namenili veliko pomoč državljankam in državljanom različnimi skupinam. Res je, tudi mi smo opozarjali, potem ko ste to Pandorino skrinjico odprli, da določene skupine so bile izpuščene in tu je verjetno tudi tista naša odgovornost. Šele v drugem planu pa omenjate samo gospodarstvo, ki kar kriči po pomoči, da lahko izide iz krize, kako naj rešujejo tudi svojo likvidnost, kako naj dosežejo reprograme za zapadle finančne obveznosti do bank, do leasing hiš, da ne bo prišlo do blokad in do zapiranj. In tu bodo tisti končni pokazatelji, koliko delovnih mest bomo ohranili, tu so tisti pravi ukrepi in pomoči. Vemo, da govorimo o gostinstvu in o ostalih, ki so danes v nemoči že od 1. aprila. To je tista razlika ukrepov, na katere opozarjamo in do katerih smo prišli tudi na podlagi primerjave ukrepov drugih držav, še posebno sosednje Avstrije, ki imajo zelo pregledno tudi na svoji strani, kako pomagajo svojemu gospodarstvu – oni omenjajo samo gospodarstvo, v glavnem.

Zavedati se moramo, da je avstrijsko gospodarstvo po BDP kar več kot 8-krat večje od slovenskega. Tako tudi po proračunu. Seveda pa njihov primanjkljaj proračunski ni 8-krat večji, daleč od tega, to je tisto pravo merilo, ne pa neke nominalne številke nekih velikih držav. In seveda tudi po zadolževanju Avstrija ni potem na vrhu, po dvigu zadolženosti v tem obdobju, pač Slovenija žal pa je, se znajde tu z opozorili drugih, mi sami sebi pa nekako tega nočemo priznati. politično še nekako razumem, da se upirate in preslišite naša opozorila iz opozicijskih strank, ne morem pa razumeti, da preslišite in ne upoštevate zelo jasnih opozoril stroke, institucij iz Bruslja tudi, ki opozarjajo, da bo Slovenija v tej krizi med tistimi državami, ki najbolj povečuje svojo zadolženost. Še bolj konkretno pa vas oziroma vse nas opozarja Fiskalni svet, ki s svojimi poročili stopnjuje opozorila in že kar kriči, da so proračunski dokumenti nerealni, nevzdržni in ne zagotavljajo stabilnih javnih financ v prihodnjem obdobju, vsaj tako jaz razumem ta poročila. Na mizi imate oziroma imamo to negativno mnenje Fiskalnega sveta, ki je tudi javno predstavljeno, žal pa ga ne upoštevate, v Listi Marjana Šarca pa upoštevamo in nas to skrbi. To se mi zdi nesprejemljivo, neodgovorno in strokovno kot politično nehigienično. Mislim, da je to tista prava beseda, kajne, ki jo morava oba, ki iz te stroke prihajava, nekako pravilno razumeti, pa ni žaljivo. Kot Vlada, kot minister, se Fiskalnemu svetu zahvaljujete za opozorila v poročilu; kot pravimo, iskreno, in gledate v oči, karavana gre pa dalje. Tega jaz ne morem razumeti. Zakaj je potem ta stroka, če je potem ne upoštevamo? Očitno je, da ste si načrtovanje proračunskih dokumentov zamislili precej po svoje. Svoji metodologiji, kot včeraj, sami pravite igra številk. To je malo neresno. Ker je tu vaša odgovornost do državljank in državljanov, do prihodnje vlade, do zanamcev, ki bodo morali reševati nevzdržne razmere, v katere nas vodite, in ko bomo v prihodnosti vse to reševali, se bomo seveda potem ponovno obtoževali in iskali krivce in izgubljali energijo, ki bi jo morali dajati, vsi skupaj usmerjati v razvoj. Hvala.

skupaj! Že samo izhodišče bi na nek način lahko bilo, za neko razumevanje politike, tudi vas, gospod minister, je to, da ste bili ne tako dolgo nazaj, vendarle še iz opozicijskih vrst zastavonoša tiste ustavne ustavne presoje rebalansa z 200-milijonskim presežkom. Takrat ste vendarle zagovarjali nekaj povsem drugega in se vam je zdel nek rebalans vlade Marjana Šarca, ki je na koncu izkazal 200 milijonov presežka, hudo hudo sporen, da ste šli z njim kot prvi zastavonoša, v ustavno presojo – sicer vas je Ustavno sodišče potem postavilo na realna tla –, pa vendar je to neko politično izhodišče, da razumemo, kdo je danes naš sogovornik; kot nek pripravljavec oziroma danes kot predstavnik Vlade, ko se pogovarjamo o vseh teh dokumentih. Kolegica Andreja Zabret je uporabila večkrat, mislim, da tudi včeraj, izraz finančno huliganstvo. Težje bi v tako kratkih oziroma v teh dveh besedah kakorkoli drugače povzeli to, kar se ta vlada gre na finančnem področju. Da se razume, kaj pomeni huliganstvo, se lahko nenazadnje uporabi svetovni splet, ki nam pove, da je to vedenje, ki krši družbene norme, pravila, bonton, zakon in na nek način je to splošno destruktivno vedenje. Mi pri tej vladi lahko govorimo o pravnem huliganstvu, lahko govorimo o epidemiološkem huliganstvu. Ko ste se prej nekako postavili na to, da niste epidemiolog in da ne boste presojali; seveda nihče od nas ni epidemiolog, je pa dovolj žalostno in povedno, da ta vlada ne spoštuje tistih ljudi, ki so epidemiologi in predlagajo neke zadeve, ampak sprejema ukrepe povsem po svoje in so ti ukrepi politični. Torej lahko rečemo, da je to epidemiološko huliganstvo, ki povzroča v družbi hude posledice, ki se seveda odražajo potem tudi na financah in bi se lahko odražale v manjši meri, če bi bili ukrepi premišljeni. Še kako se strinjam s tem, minister, ko ste danes rekli, da dali smo 4 milijarde ljudem in dali smo gospodarstvu, dali smo zelo osredotočeno in ciljano. S tem se pa povsem strinjam. Res je, ciljano in osredotočeno: zgolj nekaterim, zgolj tistim, za katere ste vi presodili ali pa ste jih razdelili v prvorazredne in drugorazredne. Ker na eni strani ste vendarle dušili gostince in turistični sektor in to še vedno nadaljujete s svojimi ukrepi, na drugi strani pa ste multinacionalkam brez kakšnih posebnih omejitev omogočali, da deluje gospodarstvo naprej. Na eni strani ste seveda zapirali otroke, da niso hodili v šolo, na drugi strani pa niste bili sposobni uvesti osnovnih ukrepov, ki bi zamejili vdor okužb v domove za starejše občane, kjer vemo, da smo imeli največ smrtnih žrtev. O tem, da ste petkrat spreminjali strategijo cepljenja zato, da noter – še vedno jo boste, očitno – vnašate tiste svoje prvorazredne malo po dnevni inerciji kogarkoli že. Res je, zelo osredotočeno in zelo ciljano počnete! In enako počnete pri finančnem huliganstvu, ki se ga greste. Epidemijo jemljete pač zgolj za krinko. In če je kaj razvidno, je razvidno to, da ni nobenega uvida v prihodnost. Ne govorim samo o prihodnosti odlokov, ki targetirajo na 2020, 2022, 2023, 2024, vendarle je politika tukaj, da pogleda še malo naprej od tega. Ampak vi, seveda jasno, to je pač politično izhodišče in vaše razmišljanje in dojemanje politike, gledate nekako tako: do leta 2022, do volitev, če bodo takrat ‒ vsekakor bodo takrat ‒, moramo preživeti. Potem sta pa dve opciji: ali se pač pomaknemo v opozicijo in iz opozicije bomo imeli zelo lepe manevre, s katerimi bomo kazali, češ, poglejte, kaj smo mi sprejemali, sedaj pa se nega druga vlada poslužuje drugih politik. Teh politik se bo tista vlada seveda morala posluževati zato, da bo zadeve stabilizirala in normalizirala, vi pa boste iz opozicije uporabljali, kaj vse ste načrtovali in zdaj neka grda druga vlada počne nasprotno. Oziroma druga pot, druga pot pa je tista seveda, da, bog ne daj, ostanete na oblasti še mandat ali dva in začnete uresničevati svojo agendo, ki je povsem legitimna. Je pa še bolj legitimno oziroma bi bilo pravilno, da imate na eni strani blagoslov ljudstva, da to počnete – torej, da dobite na volitvah primerno večino –in na drugi strani, da tem istim ljudem poveste, kakšna ta agenda je. Torej, ko vlada, to kar vi počnete tudi s temi svojimi predlogi davčnih razbremenitev, tudi s tako imenovano debirokratizacijo, ki to ni, da z vsem tem prihajamo v stanje, ko bodo pač prihodki padali, pri vaši debirokratizaciji govorimo o 70 milijonih v ZPIZ blagajni, o 40 milijonih milijonih v ZZZS, potem davčni sveženj je ocenjen na minus 280 milijonov v letu 2022 in tako naprej. Torej, da z zniževanjem prilivov v proračun mora Vlada pač nekje drugje, ne bom temu rekla rezati, ampak vendarle nas to pelje v privatizacijo šolstva, privatizacijo zdravstva. Ker za financiranje solidarnostnega modela naše države so pač pomembni prihodki, da lahko sfinanciramo javno zdravstvo, javno šolstvo in da lahko vzdržujemo solidarnostni model, za katerega smo se nekoč vsi skupaj zedinili in se odločili in nam ga zavidajo preštevilne druge države po svetu in je po mnenju Liste Marjana Šarca dober in pravi model. Še več, kar pa mene najbolj moti pri vsem tem, ko se pogovarjamo o zadolževanju in ostalih zadevah ‒ seveda bodo te dolgove odplačevale prihodnje generacije. In nič ni narobe z zadolževanjem, če vemo, zakaj je to zadolževanje. Ne bom rekla, da pri tej vladi ne vemo, ampak za današnje talanje bombončkov malo tako naokoli, ki nam v prihodnosti vendarle ne prinaša nobenih multiplikativnih učinkov, ki bi pripomogli k povečanju prihodkov v blagajno, pač ne dosegamo tega cilja oziroma tega, kar si v Listi Marjana Šarca predstavljamo kot smotrno zadolževanje. Poploskala bi vam, če bi se zadolževali za gradnjo stanovanj, za raziskave in razvoj, kajti mladi so tisti ali pa vlaganje v te zadeve je tisto, kar bo prinašalo v prihodnosti pokojnine. Ne zadolževanje danes, da dajemo bombončke upokojencem, ampak zadolževanje za to, da bodo mladi imeli dostojne službe. In dostojne službe ni to vaše, kako je že, sodelovalno gospodarstvo se danes v neki strokovni oziroma politični literaturi reče tem službam, ki jih prinašate mladim na pladnju, govorim seveda o platformah, ki silijo mlade v prekarizacijo. To ni prihodnost in to so očitki in to je nič drugega kot finančno huliganstvo, ki bo v prihodnje še kako teplo po glavi vse generacije, ki bodo prihajale za nami. Hvala.

smo na isti seji, o isti temi se pogovarjamo in izhajamo, kot kaže, s popolnoma drugačnih izhodišč oziroma predpostavk. Kot razumem, vi izhajate iz predpostavk, kot da danes ni epidemije, kot da danes nimamo že več kot eno leto eno leto nekega posebnega stanja, neke posebne ureditve na vseh področjih, od zdravstvenega, družbenega, gospodarskega, socialnega in tako naprej. Kot da teče vse tekoče, kot da nič ne bi bilo, vendar tukaj je situacija drugačna. Situacija je, da vsi ti ukrepi ‒ ali pa, da začnemo najprej o krizi, o kateri govorite, češ ukrepi so različni za posamezne dejavnosti in tako naprej. Ja. Ta kriza ni enaka krizi iz leta 2008 ali pa 2009 v svetu oziroma 2012 in 2013 v Sloveniji. Ni enaka.

kot druge panoge. Poglejte, o tem govori in piše cel svet. Te panoge so gostinstvo, turizem, tudi logistika in tako naprej. In cel svet in tudi mi dajemo tem panogam tudi poseben pomen. Tudi pri reševanju vsega tega in te panoge nosijo večje breme, če želite, zapiranja in tako naprej. Pa ne zaradi tega, ker to hoče katerakoli evropska vlada, ampak zaradi tega, ker tako pravi epidemiološka stroka glede širjenja virusa. Pač, ugotovili so, če nekoliko poenostavim, da se, se, če želite, na skupinskih plesih ali kjerkoli virus hitreje širi, kot če delate na kmetiji, sami na polju. Tukaj sem dal zelo figurativne, ne želim čisto nič povedati s tem, ampak to izhaja iz širjenja virusa, ki se širi najbolj ali pa bolj kot drugje. In zaradi tega izhaja ta kriza. In ni zdaj namen Vlade, da ima nekaj proti gostinstvu, kot vi želite to prikazati, in da so ti ukrepi hujši tam ali pa pri nekih drugih dejavnostih. Tukaj gre za to, in to je ugotovil cel svet in cel svet ima zaprte gostinske lokale dlje, kot so zaprte nekatere druge dejavnosti. Zaradi tega so tudi izhodne strategije in tako naprej različne po sektorjih in tudi pri nas bodo različne po po sektorjih. Tako s tega zornega kota seveda ta vlada tudi sedaj, ko govorimo o sproščanju, dejansko to dela. Ampak ukrepi, ki jih je pa sprejela – nadomestilo za čakanje na delo – veljajo za vse panoge. Če govorimo kritje stroškov – velja za vse, ki so prizadeti, in merila so glede tega, kdo je prizadet glede na promet. To se pravi, zelo transparentni ukrepi so. To so ti osredotočeni in fokusirani ukrepi, ki ohranjajo gospodarstvo na trgu in ki ne povečujejo drastično nezaposlenosti in ne pehajo oziroma ne spodbujajo podjetij, da bi šla v stečaj. To so ti ukrepi, o tem govorimo! s tega zornega kota o tej osredotočenosti jaz govorim, vi govorite o neki drugi osredotočenosti, ampak ti naši ukrepi so transparentni, imate jih v zakonih z vsemi pomanjkljivostmi in z vsemi dobrimi stvarmi, ki nam jih priznava seveda predvsem tujina in predvsem mednarodne organizacije in predvsem bonitetne ocene in predvsem obrestna mera. Tako s tega zornega kota sem o teh ukrepih govoril. Glede zadolževanja, spoštovana poslanka, težko se zadolžujete za nek namen na svetovnem trgu, kot na primer, vi pravite za stanovanja, za nekatere stvari in tako naprej. Zdaj je prvič in bo prišlo do tega, da se zadolžuje za tako imenovano zeleno politiko. Ampak, če greste vi na svetovni trg se zadolževat, se pač zadolžujete, izdajate obveznice. Kako boste pa ta denar porabili, je pa seveda stvar proračuna, stvar delitve v družbi, stvar konsenza v družbi, stvar sprejetih ukrepov tudi v tem državnem zboru. In ta vlada se je odločila, da bo dajala več denarja za zdravje kot katerakoli druga vlada prej; da bo dajala več denarja za starejše ljudi, ker jih prej ni dajala, ne vem, vse vlade ne toliko, kot bi ga bilo treba dati. Tudi neke druge cilje je tukaj poudarila. Ne more se pa zadolžiti Vlada za določen namen oziroma če bi se tudi teoretično zadolžila, bi ta zadolžitev bila veliko dražja. Verjemite mi.

Glejte, LMŠ primerja, ne vem, proračunske prihodke leta 2019 z zdaj. Takrat je bila konkurenčna rast, ni bilo covida pač. Evropska unija, svet se sooča s covidom in posledica povečevanja zadolževanja je posledica povečevanja primanjkljaja. V tem proračunu gre izključno zaradi ukrepov, ki se sprejemajo za zajezitev covida-19. In s tem se ne sooča samo Slovenija, ampak se soočajo, bi rekel, tudi vse države Evropske unije, vse druge evropske države in nenazadnje vse svetovne države. In glejte, prepričan sem, da Slovenija z ukrepi, ki jih izvaja, je uspešna. Kajti o tem govorijo številke, govorijo številke o padcu bruto domačega proizvoda v primerjavi z drugimi evropskimi državami.

da se pa Slovenija, bi rekel, zadolžuje več kot ostale države. Res je, Slovenija je pri zadolževanju za en za en stolpec nad evropskim povprečjem, nad povprečjem Evropske unije, ampak to pa posledično pomeni, da pa Slovenija več pomaga ljudem in več pomaga gospodarstvu kot ostale druge države, kjer imamo pa manjši padec BDP-ja. Zdaj pa, spoštovani kolega Lenart, se morate pa odločiti, kaj bi radi: manjše zadolževanje Slovenije ‒ slabši pogoji za gospodarstvo in manj sredstev za ljudi. Mi si tega ne želimo. Ta vlada se je odločila, da pomaga najbolj ranljivim skupinam. Ta vlada se je odločila, da pomaga najbolj ranljivim skupinam in to je tudi posledica manjšega padca BDP-ja. In posledično temu namenjamo več denarja za ljudi, več denarja za gospodarstvo in več pomoči.

koliko so gostinci dobili te pomoči. Jaz verjamem, da ni to primerljivo, kot če bi bili v odprtju, ampak ni jih zaprla vlada Janeza Janše. Gostinstvo je zaprl covid-19. Ne samo v Sloveniji, tudi v Avstriji, tudi v Italiji, tudi v Španiji. Ampak vi pa poskušate, bi rekel, na vsak način predstaviti to sliko v javnosti: ta vlada vas zapira, ta vlada vas omejuje. Ni res! Covid omejuje, tako mene, kot vas, kot nekoga tretjega. Ta vlada se pa na najboljši način trudi, bi rekel, da z ukrepi poskuša zmanjšati posledice le-tega. In mislim, da si tukaj vsi skupaj želimo, da ta covid premagamo čim prej. Spoštovana kolegica Muršič, ne vem, kje vi živite. To ni samo v Sloveniji, tudi okoliške regijske države okoli nas so zaprte. Poglejte, kaj se dogaja v Anglij, kaj se dogaja v Španij, kaj se dogaja v Italiji, kaj se dogaja v Avstriji, morate malo širše pogledati. In mislim, da je bilo že 10-krat rečeno, da v Sloveniji ni bilo sprejetih nikoli najbolj rigoroznih ukrepov, da so bili rigoroznejši ukrepi sprejeti v drugih državah. Dostikrat ste omenjali smučišča; v Italiji in v Franciji smučišča niso delala niti eno uro. Mislim, da se je Vlada trudila in da glede na obstoječo situacijo, da smo mi imeli kar precej urejeno in pa delujoče gospodarstvo. In to, da je opozicija kritična, je v redu, da je pa opozicija žaljiva, pa ni v redu. In s tem kar ste vi, bi rekel, prodajali včeraj, poslanci LMŠ, in kar prodajate danes, da ta vlada izvaja huliganstvo nad javnimi financami, to pa mislim, da je sodu zbilo dno in da se smešite predvsem vi sami. To pa res, da je huliganstvo to, da se pomaga ljudem, da se pomaga gospodarstvu, pa bi rekel, veliko pove, na kakšen način vi razmišljate.

Jaz sem jasno in glasno povedala, da še bolj podpiram prizadevanja za hitro okrevanje in uspešno prilagoditev novih razmeram, vi ste pa rekli, da kje jaz živim. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade, minister Andrej Šircelj. Želite? Ne želite. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Kar čas, določen za razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na podlagi 70. člena Poslovnika Državnega zbor še kdo razpravljati. Želi poleg gospoda Lenarta še kdo? Ne. Potem dajem besedo še Jožetu Lenartu. Izvolite. Hvala lepa. Nekako ta razprava je danes tekla zopet na dveh bregovih, to je bilo lepo razvidno, sem pa vesel, da tudi kolega Pogačnik je zdaj v razpravi, ko je nekako po svoje repliciral meni in še komu, tudi ugotovil, da določene zadeve smo razčistili, sploh ta primerjava z Avstrijo. Ampak mislim, da jaz nisem bil v svoji razpravi nikjer žaljiv, držal sem se res nekako strokovne podlage, kar me tudi utemeljuje s tem, da je Fiskalni svet prišel do podobnih ugotovitev, in smo kritični na ta odstopanja, ki jih vidimo, da niso pravilna. Predvsem pa še enkrat poudarjam, seveda ste priznali, da ste v prvi vrsti dali več pozornosti skupinam, kjer ne morem trditi, da ne potrebujejo pomoči, vendar opozarjam danes, kar tudi gospodarstvo opozarja, da je na marsikaterih področjih gospodarstvo ostalo brez pomoči. Tudi je bilo rečeno, da določene zadeve še vedno niso rešljive. Zelo jasno opozarjam, da končni epilog temu bo, koliko podjetij bo preživelo in koliko podjetij bo res te zaposlene, ki so še vedno na čakanju, imeli potem trajna delovna mesta naprej. To je tisti končni rezultat in za to se borimo. To je to! In če smo danes že konec meseca aprila, pa vemo, da so s 1. aprilom zapadejo finančne obveznosti, ti reprogrami ne veljajo več s strani bank, če tega ne bomo rešili, bodo jutri podjetja padala; predvsem na področju turizma, ker vemo, kako pomemben je naš turizem v zadnjih letih, ki je postal paradni konj. Na to smo stavili, to so naša trajna delovna mesta doma. To niso tujci, za katere delamo in danes odhajajo v tej krizi. To je ena od dejavnosti, ki je zelo pomembna, in tu, ne glede na to, da se danes govori, da iz Evrope ne dobimo zelene luči, da lahko to naredimo, je treba vse sile usmeriti v to, da bo to narejeno. Kajti, tu bo potem pokop vseh teh podjetij, ki so danes nelikvidna, ki imajo negativen denarni tok. To se mi zdi danes ključno, da to dokončno rešimo. Še enkrat bom rekel, da ta razprava tudi danes, v obeh odlokih, je bila koristna. In še enkrat bom rekel, da se mi zdi nehigienično od Vlade, da iskreno gledamo v oči in se zahvaljujemo Fiskalnemu svetu, da njihova opozorila naredimo, pa nobene spremembe praktično ne upoštevamo. Se pravi, karavana gre po svoje dalje in to me skrbi. Hvala. Hvala lepa. Želiš, minister, mogoče še kaj dodati? Ne. Zaključujem splošno razpravo o predlogu odloka. Matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končni določbi niso bili vloženi. Odločanje o predlogu odloka bomo opravili danes v okviru glasovanj, 15 minut po prekinjeni 4. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 v okviru skrajšanega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja Soniboju Knežaku. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Predstavnica ministrstva, spoštovani kolegice in kolegi! Zadnje čase smo v tem hramu demokracije bili večkrat priča, da so na različnih prilikah, odborih, nekateri poslanci javno izražali zahvalo zdravstvenim delavcem za vse opravljeno, kar so v zadnjem letu v času trajanja te epidemije postorili v v boju proti covidu. Žal se ta hvala večkrat ne izraža tudi v konkretnih dejanjih. Priče oziroma zgodbe, ki prihajajo na plan v teh dneh, so milo rečeno, grozne. Na plan prihajajo podatki o celem kaosu pri izplačevanju nagrad za zaposlene v zdravstvu; od tega, da so nekateri zdravstveni zavodi oziroma bolnišnice izplačevali dodatke vsem poprek, v isti višini ljudem, ki niso bili na delovnih mestih, kjer so bili izpostavljeni covidu, do tega, da nekateri celo niso bili v službah, pa so prejemali ta dodatek. Ne vem, kaj bi ob teh podatkih človek rekel, no, razen to, da, prvič, prvo kar je, ni korektno in ni pošteno do tistih, ki so bili upravičeni do teh dodatkov, ki so svoja življenja in pa ure preživljali v boju s covidom v težkih razmerah, da ne omenjam vsega tega. Drugo, kar pa je popolnoma nesprejemljivo – tu upam, da bo tudi minister za zdravje tudi ustrezno ukrepal –, to pa je, negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Da ne omenjam zneskov, ki smo jim bili priča v teh dneh, s tem da jim Socialni demokrati pa tudi vsi ostali sopredlagatelji tega dodatnega zakona o nagrajevanju seveda tistim, ki jim pripada in ki so delali v teh pogojih, ne nasprotujemo, od ministra pa zahtevamo, da to zadevo v zvezi z dodatki ustrezno tudi razišče oziroma tudi sankcionira. Toliko malo, okrog uvoda. Okrog same novele zakona, s katero se danes srečujemo že drugič. Pri prvem glasovanju sta nam zmanjkala dva glasova. Glede na obljube računam, da danes uspemo zbrati dovolj glasov, da ta zakon, ki popravlja nekatere krivice pri nagrajevanju zdravstvenih delavcev, danes tudi sprejmemo. tisto, kar prinaša ta naša novela, to je, da smo vključili nekatere skupine, ki so bile dejansko del sistema zdravljenja oziroma obravnave covid pacientov, pa so bile izpuščene. S temi našimi predlogi se strinja tudi vsa zdravstvena stroka, vsaj tista, s katero smo imeli tudi preko Državnega sveta možnost opraviti obravnavo. Skratka, širimo krog upravičencev. Tisto, kar je, mi se slej ko prej bomo bližali koncu te krize, vendar bo pa covid še vedno med nami. Se pravi, izplačilo tega dodatka je pa vezano samo za čas razglasitve epidemije, zato z našo novelo predlagamo, ker covid bo še ostal, določene službe bodo še delale, imele opravka s temi covid pacienti, isto pod posebnimi pogoji, pod skafandri; skratka, da ne omenjam težkih pogojev, in s tem, v kolikor bo to sprejeto, legaliziramo, da bodo upravičeni do dodatka, sicer ne 30, ampak 65 %, tudi po času, ko ne bo več epidemije. Hkrati tudi omejujemo izplačila teh dodatkov v višini 100 %. Predlagamo tudi dodatne bone za pač letovanje. Bone, ki smo jih vsi ostali državljani lahko koristili v lanskem letu, tisti, ki pa je zaposlen v zdravstvu, velika večina ni imela teh privilegijev, saj imajo še danes polovico ali več lanskih dopustov.

zdravstvenega zavarovanja. To je kot ena oblika bonifikacije, ki je bila včasih dodatek, ne vem, so imeli rudarji, steklarji in še kdo kot dodatek za delo v izjemnih delovnih razmerah. Če je kdo delal v teh izjemnih delovnih razmerah. Mislim, da se s tem vsi strinjamo, da so zaposleni v zdravstvu, ki so delali na covid primerih. In pa tisto, kar je novost, še amandma, ki smo ga vložili predvsem zaradi teh teh dogodkov, ki prihajajo na plan zadnje dneve, ki sem jih omenil okrog teh različnih kriterijev za izplačilo. S tem amandmajem smo to še definirali. Čeprav mislim, da niti ne bi bilo potrebno, ker je že tolmačenje kolektivne pogodbe, ki jo je dala komisija, popolnoma jasno – do dodatka so upravičeni tisti, ki so delali pod temi pogoji. Skratka upam, da v tem našem drugem poskusu uspemo zbrati dovolj glasov in da uredimo en kanček, bi rekel, bolj pravičnega nagrajevanja tudi za zdravstvene delavce. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predstavnici Evi Irgl. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, ki ga je Državnemu zboru s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom. Kolegij predsednika je skrajšani postopek tudi sprejel. Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, in sicer predlog zakona ter mnenje Zakonodajno-pravne službe. V poslovniškem roku ni bilo vloženih amandmajev. Pri delu odbora so sodelovali: predstavnik predlagatelja, predstavnica Ministrstva za delo in predstavnica Zakonodajno-pravne službe. Predstavnik predlagatelja je na kratko predstavil predlog zakona in povedal, da upa, da bo predlog zakona v drugem poskusu sprejet. Predstavnica ministrstva je povedala, da menijo, da predlagane spremembe niso potrebne, saj je ureditev na tem področju dobra, zato predloga zakona ne podpirajo. Odboru je bilo posredovano tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika, in dala pripombe k 2. členu. Njena predstavnica je povedala, da obravnavani predlog zakona povzema rešitve predloga zakona, o katerem je Državni zbor že odločal in ga ni sprejel. Dopolnjen je z vsebino predlaganih amandmajev. Zakonodajno-pravna služba se tudi v zvezi s tem predlogom zakona navezuje na že večkrat podana opozorila o pogostnosti noveliranja, razdrobljenosti urejanja, podvajanju vsebin in kopičenju nekaterih ukrepov v interventnih zakonih, ki urejajo posledice COVID-19. Predlagano noveliranje še dodatno vpliva na preglednost in jasnost pravne ureditve, zato je opozorila na načelo pravne države iz 2. člena Ustave, katerega bistven element sta načeli varstva zaupanja v pravo in pravne varnosti. K 2. členu predloga zakona je Zakonodajno-pravna služba podala pripombe z vidika jasnosti besedila predlaganih določb, njihove izvedbe in nomotehnične priprave. Izmed slednjih izpostavlja različnost vsebin, zaradi česar bi bilo smiselno vsako od predlaganih pravic urejati v ločenem členu. Opozarja pa še na nedoslednost poimenovanja dodatka. V zvezi s pravico do vplačila enkratne izredne premije kolektivnega dodatka pokojninskega zavarovanja je ZPS izpostavila neobrazloženost predlaganega odstopa od sistemske ureditve in nujnost razmisleka, ali predlagana določba zagotavlja zadostno in dovolj jasno pravno podlago ter na časovne vidike njene izvedbe. Sledila je zelo kratka razprava, kjer je samo še predstavnik predlagatelja pojasnil, da v so zvezi z neenakostjo bila dežurstva različna in da je bilo delo od doma drugačno kot delo zaposlenih v zdravstvu. Odbor je nato glasoval o členih predloga zakona ter jih tudi sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnemu zboru predlaga, da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Hvala lepa. Za uvodno obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade Mateji Ribič, državni sekretarki na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci! S predlogom zakona, ki je danes v obravnavi, se spreminja 56. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19, ki ureja dodatke za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za covid-19. Zakon predvideva višji dodatek za neposredno delo s covid pacienti oziroma uporabniki, ki bi znašal 65 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. V zvezi s tem Vlada pojasnjuje, da zaposleni, ki delajo v rdeči in sivi coni, prejmejo za ure dejansko opravljenega dela dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače in 30 odstotkov urne postavke osnovne plače po 56. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19. Skupaj torej zaposleni, ki delajo neposredno s covid pacienti oziroma uporabniki, prejmejo dodatek v višini 95 % urne postavke osnovne plače. Poleg tega v primerih, ko so zaradi delovnih potreb zaposleni začasno razporejeni na delo k drugemu delodajalcu, prejmejo še dodatek v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače. Menimo, da je sistem dodeljevanja dodatkov ustrezno urejen. Nadalje je predlagano tudi vplačilo enkratne izredne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Vplačilo enkratne izredne premije je določeno tudi za zaposlene pri zasebnih izvajalcih zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev s koncesijo, in sicer v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oziroma v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, če zaposleni ni vključen v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Vlada Republike Slovenije meni, da predlagani način nagrajevanja ni primeren. Višina premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence je določena s sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Za vse javne uslužbence je tako določena enotna minimalna premija enotnega pokojninskega zavarovanja, ob tem pa še dodatna premija glede na dopolnjena leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003. Določitev vplačila enkratne izredne premije za določene javne uslužbence bi tako pomenila odstop od veljavnega sistema. Opozarjamo še na pomembno dejstvo, da delodajalec v skladu s ZPIZ-2 ne more izvesti vplačil v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje. Tako vplačilo lahko izvede samo zaposleni sam iz svojega razpoložljivega dohodka po obdavčitvi. Iz določb predloga zakona ni jasno, na kakšen način bi se v praksi izvedlo vplačilo delodajalca v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenega, ki bi bilo v nasprotju s splošnimi določbami ZPIZ-2, ki urejajo dodatno pokojninsko zavarovanje. Nadalje predlog zakona določa nagrado za zaposlene, ki delajo neposredno s covid pacienti oziroma uporabniki v obliki dodatnega bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma. Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da je dosedanji sistem spodbud ustrezno urejen. Predlog zakona vsebuje tudi denarni dodatek za dijake in študente, ki opravljajo praktično izobraževanje oziroma občasno ali začasno delo dijakov in študentov, in sicer v višini 65 % urne postavke njihovega osnovnega plačila in dodatnega turističnega bona. Dijaki in študentje so v skladu z že sprejeto zakonodajo upravičeni do dodatka za neposredno delo s covid-19 v višini 30 % urne postavke njihovega osnovnega plačila. Menimo, da je tudi ta del v zakonodaji ustrezno urejen in so tako študentje in dijaki v primeru dela za neposredno delo s covid pacienti oziroma uporabniki nagrajeni na enak način kot redni zaposleni. Vlada Republike Slovenije zaključuje, da je obstoječi način nagrajevanja zaposlenih, ki delajo neposredno v okolju s pacienti in uporabniki okuženimi s covid-19, ustrezen, zato predloga zakona ne podpira.

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Predlog novele tako imenovanega PKP 5, ki se osredotoča zgolj na tako imenovane covid dodatke, je sredi lanskega novembra vložila opozicija. Predlog zakona je tedaj na matičnem delovnem telesu prejel samo en glas »za« več, na seji Državnega zbora pa en glas »proti« več, tako novela ni bila sprejeta. Predlagatelj je oblikoval novo besedilo in ga ponovno vložil v zakonodajno proceduro. Tudi tokrat je na matičnem delovnem telesu bil deležen enega glasu »za« več in tako besedilo imamo sedaj sedaj pred seboj na plenarni seji. Ključno vsebino poznamo vsi, nanaša se na covid dodatke, le-ta pa že od vsega začetka, torej od njegove uvedbe, razburja tako zaposlene, ki so do dodatka upravičeni, kot celotno širšo javnost. Naj ponovim stališče, ki smo ga zavzeli v Poslanski skupini Desus. Najprej moram izpostaviti izjemno težko delo s covid pacienti, zaradi česar so zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu na robu svojih zmogljivosti. Nekakšno uteho oziroma priznanje jim predstavlja vsaj izplačilo zasluženih dodatkov, tako imenovanih covid dodatkov za delo v nevarnih razmerah, za nevarnost in posebne obremenitve, in prav je, da jim ti dodatki pripadajo. Poudarimo pa, da morajo biti ti dodatki dodeljeni res upravičenim osebam v zdravstvu in socialnem varstvu. Vse preveč je namreč primerov, ko osebe, ki nimajo niti najmanjšega stika s covid pacienti, prejemajo te dodatke in prejemajo jih v enormnih zneskih, to je preko 10 tisoč evrov. Ponoviti moram opozorilo Fiskalnega sveta, ki je izpostavil, »pojavlja se namreč dvom o upravičenosti nekaterih izplačil dodatkov zaposlenih«. Tudi danes je na tem mestu izpostavljen ta dodatek skozi prizmo statistike. Skupni stroški dela so bili medletno višji skoraj za 50 %, realizacija dodatka v letu 2020 je znašala 207 milijonov evrov, realizacija dodatka v obdobju januar‒marec letos je znašala 211 milijonov evrov. Ponavljam, 211 milijonov evrov! Skupaj torej že 418 milijonov evrov. Glavnina dodatka je bila do sedaj izplačana zdravstvu okoli 178 milijonov evrov, okoli 114 milijonov evrov na ravni občin. Govorim o enormnih zneskih. Druga problematika, izjemno pereča, pa je višina dodatkov posameznikom. V Poslanski skupini Desus se pridružujemo pozivu Fiskalnega sveta, naj Vlada sprejme ustrezne ukrepe za bolj učinkovito usmerjenost izplačil dodatkov na vseh ravneh. Dovolite mi, da zaključim. Poslanci Poslanske skupine Desus smo enotni, da pripadajo ti dodatki zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu, da se morajo izplačevati za neposredno delo s covid pacienti in da se morajo določati in izplačevati upravičeno in pošteno. Glede na višine odstotka tega dodatka ter glede dodatnih ugodnosti pa imamo različna mnenja. Zato bomo glede tega predloga novele glasovali kot prejšnjič, to je po svoji vesti. TANKO:** Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavil Jurij Lep. Izvolite.

Gre za tako imenovano novelo PKP 5, s katero se že drugič poskuša uveljaviti višji dodatek za neposredno delo s covid pacienti za zaposlene v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah, ki opravljajo neposredno delo z obolelimi pacienti. Hkrati s to rešitvijo se predlaga še enkratna izredna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, dodaten bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje in turizma ter dodatek v višini 65 % urne postavke njihovega osnovnega plačila za dijake in študente, ki prav tako delajo s covid pacienti. V zadnjih dneh smo lahko spremljali sago z nesorazmernim izplačevanjem covid dodatkov; prakse, ki razkriva njihovo nepravično in nesorazmerno izplačevanje, ki kliče po drugačni, pravičnejši in smotrnejši ureditvi predvsem glede nagrajevanja najbolj izpostavljenih delavcev v prvi bojni liniji. Govorimo o zaposlenih v DSO, ki so v zadnjem letu izkazali vso požrtvovalnost in pomoč v trenutkih, ko je epidemija dosegla vrhunec oziroma takrat, ko je bilo najtežje. Ta razkritja dajejo nekoliko večjo težo argumentu, da si zaposleni v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah, ki opravljajo neposredno delo s pacienti, višji dodatek, ki se ga predlaga z novelo zakona, zaslužijo. Še posebej, ker so v obstoječem sistemu izplačevanja dodatkov očitno bili nesorazmerno nagrajeni v primerjavi z ostalimi uslužbenci v državni upravi in tudi širše v javnem sektorju. Izkazovanje družbene solidarnosti se začne in konča pri najranljivejših oziroma tam, kjer je potrebno pošteno in brez populizma določiti pravično kompenzacijo za tiste, ki že dobro leto dni opravljajo težko delo in blažijo epidemijo in vse njene negativne posledice. Seveda v Poslanski skupini nepovezanih poslancev pozdravljamo napovedi Vlade, da se bo v prihodnjem obdobju več sredstev namenjalo za izgradnjo domov za starejše, spodbujanju zaposlovanja v teh institucijah in urejanju področja dolgotrajne oskrbe, a danes je potrditev predlagane novele prvi korak k temu, da s tem mislimo resno. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev tudi ostale rešitve, ne glede na njihovo siceršnjo nepopolno dodelanost, ocenjujemo kot zadovoljive in bomo zato predlog zakona podprli. TANKO:** Hvala lepa. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Trenutek, prosim, da pripravi Lep pozdrav vsem skupaj prisotnim v dvorani! Predlagatelj predlaga, da se nameni pošteno plačilo in nagrada za zaposlene v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah, ki opravljajo neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za covid-19. Na tem mestu se v Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke sprašujemo, kdaj bo dovolj. Kdaj bo dovolj tega, da se zdravstvo polni z denarjem brez meja? Sedaj dobivajo vsi zdravniki vsaj 60-odstotni dodatek na že tako visoke plače, drugi pa 90-odstotnega. Zakaj vedno, ko odpremo področje zdravstva, trčimo ob to, da potrebujemo več denarja? Stari rek pravi, da se zdravja ne moremo kupiti. Očitno si ga v Republiki Sloveniji lahko. Predlagatelj predlaga tudi to, da si zaposlenim, ki se soočajo s preobremenjenostjo, omogoči nagrada v obliki turističnega bona. Turistični boni so bili namenjeni reševanju gospodarske panoge turizma. Kaj ima s tem zdravstveni delavci? Gre za mešanje hrušk in jabolk, pa še teh bo letos zelo malo, ker je bila velika pozeba. Sedaj imajo zdravniki plači, ki so jih vedno Sedaj imajo zdravniki plači, ki so jih vedno želeli. Vprašanje pa je, kako bo, ko se bodo morali posloviti od tega, od dodatkov. Po našem mnenju zelo težko. Ko dodatkov več ne bo, lahko pričakujemo napoved stavke s strani Fidesa in glavni problem bo višina plač, ne na primer socialne pravice oziroma interesi iz dela. S takšnimi predlogi predlagatelj neti spore znotraj javnega sektorja in prav želi, da eskalirajo težave, saj namerno preferira le eno skupino zaposlenih. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Eva Irgl bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. **EVA IRGL Še enkrat najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zakon, ki ga imamo sedaj pred seboj, smo že večkrat obravnavali tako na plenarnem zasedanju kot tudi na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Večkrat je bilo torej že pojasnjeno, zakaj zakona ne podpiramo, in seveda razlog ni v tem, da ga je vložila opozicijska poslanska skupina, ampak zakona ne podpiramo, ker menimo, da je omenjena vsebina dobro urejena že v dosedanjih protikoronskih paketih, ki so namenjeni omilitvi in odpravi posledic zaradi epidemije covida-19. Kar zadeva zdravstvo in obstoječi način nagrajevanja zaposlenih v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah, pristojni ministrstvi, torej za zdravje in pa za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namreč menita, da je le-ta ustrezen in ne potrebuje novih ali pa dodatnih sprememb. V zvezi z višjim dodatkom za neposredno delo s covid pacienti, ki bi v skladu s predlogom torej znašal 65 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega, ministrstvi za delo in zdravstvo namreč pojasnjujeta, da zaposleni, ki delajo v rdeči in sivi coni, prejmejo za ure dejansko opravljenega dela dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače in 30 odstotkov urne postavke osnovne plače po 56. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Skupaj torej zaposleni, ki delajo neposredno s covid pacienti oziroma uporabniki, prejmejo dodatek v višini 95 odstotkov urne postavke osnovne plače. Poleg tega v primerih, ko so zaradi delovnih potreb zaposleni začasno razporejeni na delo k drugemu delodajalcu, prejmejo še dodatek v višini 30 odstotkov urne postave osnovne plače. Na ministrstvih, pristojnih za omenjeno vsebino, zato menijo, da je sistem dodeljevanja dodatkov ustrezno urejen. Se pa vsekakor zavedamo, da je delo tistih, ki že leto dni skrbijo neposredno za paciente s covidom, zelo zahtevno, da je to delo izčrpavajoče in da se zagotovo mnogi soočajo z izgorelostjo. Seveda smo hvaležni vsem zdravstvenim delavcem in tistim, ki skrbijo za starejše v socialnovarstvenih ustanovah za njihovo plemenito delo. Vendar pa je na tej točki potrebno reči, da že zelo dolgo časa, torej še pred začetkom epidemije, smo v Slovenski demokratski stranki opozarjali, da tako v zdravstvu kot v socialnovarstvenih ustanovah kronično primanjkuje kadra. In seveda je to v času epidemije danes še bolj vidno oziroma se še bolj vidi. Danes se tudi ravno zaradi epidemije, ki je močno zaznamovala praktično ves svet, še bolj vidi tudi, kakšna politika se je vodila v zadnjih recimo 10-ih letih, ko so bile na oblasti leve vlade. Zdaj vsi že vemo, da v tem času ni bil zgrajen recimo noben dom za starejše, pa čeprav so prostorske kapacitete že takrat na tem področju zelo primanjkovale in na to smo tudi ves čas opozarjali. Danes pa se vendarle politika te vlade spreminja v dobro ljudi, v izgradnjo domov. Lahko rečemo, da vlada dela tudi kvalitetno ali aktivno politiko zaposlovanja, da dela v skrbi za starejše, tudi zaradi tega je bilo namenjenih dodatnih 31 milijonov evrov prav za to, za nove zaposlitve v zdravstvu je bilo dodatno namenjenih 26 milijonov evrov. Skratka, ta vlada dela dobro in dela v korist ljudi. V osmih protikoronskih paketih smo z ukrepi do sedaj pomagali gospodarstvu, in sicer v višini več kot 2 milijard evrov, kot tudi ljudem, zlasti preko različnih solidarnostnih dodatkov. Obenem se seveda vlada zaveda, da so na veliki preizkušnji v času epidemije zlasti družine, ki so bile že pred epidemijo v težkih socialnih stiskah. Za njih je vlada namenila okoli 600 milijonov evrov. Seveda pa je potrebno reči, da Vlada se mora osredotočati z različnimi ukrepi, predvsem na to, da rešujemo delovna mesta. In ravno zaradi teh dobrih odločitev, ki so bile usklajene tako z gospodarstvom kot tudi z Ekonomsko-socialnim svetom, nam je uspelo ohraniti več kot 300 tisoč delovnih mest kljub izjemno zahtevni situaciji,

Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Z današnjo novelo petega protikoronskega zakona želimo predlagatelji bolj pravično nagraditi tiste zaposlene, ki so v času epidemije najbolj obremenjeni oziroma kot večkrat slišimo, delajo v prvih bojnih linijah. Zaposlene, ki že več kot eno leto postavljajo na prvo mesto skrb za druge in nesebično ter požrtvovalno rešujejo življenja. Zaposlene, ki so z namenom pomagati drugim svoje življenje postavili na stranski tir, se odpovedali dopustu, prilagodili svoje zasebno socialno življenje. Zaposlene, ki delajo v izjemno težkih pogojih, pri tem pa ogrožajo svoje zdravje tako fizično kot zaradi stresa tudi psihično. Zaposlene, ki so na robu izgorelosti in ki so že večkrat opozorili, da preprosto ne zmorejo več. Seveda jim materialno ne moremo poplačati vseh neprespanih noči, stisk in naporov, ki so jih doživljali ob svojem delu. Gre pa vsaj za neko uteho, priznanje in pravično nagrado za opravljeno delo. Za te zaposlene namreč zgolj lepe besede, zahvale s strani vladnih predstavnikov ali pa prelet letal, česar so bili deležni s strani vlade Janeza Janše, niso dovolj. Za svoje požrtvovalno delo si zaslužijo pravično nagrado. Poslanci Poslanske skupine Liste Marjana Šarca smo skupaj z ostalo demokratično opozicijo že tekom obravnave petega, šestega in sedmega protikoronskega zakona predlagali pravičnejše nagrajevanje tistih, ki si to najbolj zaslužijo, vendar koalicijske poslanske skupine za naše predloge niso imele posluha. Zato z novelo PKP 5 predlagamo višji dodatek za neposredno delo s covid pacienti oziroma uporabniki v višini 65 % urne postavke osnovne plače zaposlenega, vplačilo enkratne izredne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 250, petsto ali tisoč evrov in dodaten turistični bon za upravičence. V novelo smo zajeli še eno kategorijo, kateri vlada Janeza Janše v covid krize ne namenja nikakršne pozornosti, in sicer mlade delavce, študente oziroma dijake, ki delajo s covid pacienti. Ti bodo po predlaganih dopolnitvah zakonov upravičeni do višjega dodatka v višini 65 % in do dodatnega turističnega bona. V naši poslanski skupini bomo novelo zakona podprli. K podpori pa pozivamo tudi koalicijske poslanke in poslance. Takšna odločitev bi morala biti sprejeta soglasno. Hvala lepa. Mag. Marko Koprivc bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. **MAG. Hvala lepa, podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Da se uvodoma izrazim v nekoliko vojaškem žargonu, kar rada uporablja velikokrat Janševa vlada: so zaposleni v zdravstvu, domovih za upokojence in ostalih socialnovarstvenih zavodih zagotovo tista prva bojna linija v boju proti temu zahrbtnemu virusu covid-19. Že od vsega začetka epidemije zaposleni v teh inštitucijah delajo izven vseh obsegov in predpisov, ki jih določa delovnopravna zakonodaja in kolektivna pogodba. Epidemija je namreč zaposlene le še dodatno obremenila, saj je kadrovski primanjkljaj v zdravstvenih in domovih za starejše vse večji, zaposleni pa so prekomerno obremenjeni, izčrpani in izgoreli. Poleg tega je zdravstveno in negovalno osebje v tem času izpostavljeno tudi dodatnemu stresu, saj se soočajo z naraščajočim verbalnim, fizičnim nasiljem s strani pacientov ali njihovih svojcev ter vedno večjim številom konfliktov na delovnem mestu. Kljub zaščitni opremi pa so še naprej izpostavljeni tveganju, da se bodo z virusom okužili in zboleli za covid boleznijo tudi sami. Spoštovane in spoštovani, v poslanski skupini menimo, da trenutna ureditev nagrajevanja ne upošteva stopnje ogroženosti, ki so ji izpostavljeni zaposleni v zdravstvu in domovih za starejše v teh izrednih epidemioloških razmerah. Zaposleni so na podlagi trenutnih predpisov upravičeni do dodatka v višini 30 % urne postavke osnovne plače za neposredno delo s covid-19 bolniki. V času razglašene epidemije pa so v skladu s kolektivno pogodbo upravičeni tudi do kriznega dodatka v višini 65 % urne postavke osnovne plače. Že ves čas Socialni demokrati opozarjamo na dejstvo, da bodo morali zaposleni v zdravstvu in domovih za starejše še naprej opravljati enako delo kot v času razglašene epidemije, tudi potem ko bo Vlada epidemijo preklicala. V tem primeru bodo zaposleni upravičeni zgolj do dodatka v višini 30 %, čeprav se bodo še naprej soočali z vsemi naštetimi tveganji, stresom in dodatnimi delovnimi obremenitvami. Zato predlagamo, da se zaposlenim dodatek za neposredno delo s covid-19 bolniki zviša na 65 %, pri čemer pa smo v času razglašene epidemije omejili podvajanje tega in kriznega dodatka po kolektivni pogodbi za javni sektor na enak način, kot je bilo to urejeno v prvem valu epidemije v okviru PKP 3 paketa. Za zaposlene predlagamo tudi dve nagradi v obliki izrednega vplačila premije v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in enega dodatnega turističnega bona, poleg tega da predlagamo tudi zvišanje urne postavke za dijake in študente, ki pomagajo zaposlenim pri delu s covid bolniki. Spoštovani, v zadnjem času, ko so se v javnosti pojavile informacije o izredno velikih razlikah pri izplačevanju kriznega dodatka na podlagi kolektivne pogodbe, ki v času epidemije pripada vsem javnim uslužbencem, na tem mestu pozivamo Vlado Republike Slovenije, da sprejme bolj natančna navodila o izplačevanju kriznega dodatka, ki bi preprečila takšne anomalije pri izplačevanju tega dodatka. Opraviti bi bilo potrebno tudi temeljitejši inšpekcijski nadzor nad tistimi javnimi zavodi, ki so svojim zaposlenim izplačevali nadpovprečne zneske iz naslova kriznega dodatka, in preveriti, ali so bila ta izplačila res upravičena. Naš predlog spremembe zakona se nanaša izključno na zaposlene v zdravstvu in domovih za starejše, ki dejansko opravljajo izjemno odgovorno delo v teh težkih razmerah. Z našim predlogom bomo okrepili socialno varnost zaposlenih, ki se borijo v prvih bojnih vrstah, kot radi rečete, proti koronavirusu, saj jim bomo zagotovili pošteno plačilo

V času od začetka epidemije do danes se na poslanskih klopeh vrstijo protikoronski Do danes smo jih obravnavali osem. Njihov namen naj bi bil omilitev in odprava posledic epidemije za gospodarstvo in prebivalstvo ter okrepitev javnega zdravstvenega in skrbstvenega sistema, nosilcev naporov zoper korono. Uničujočih posledic epidemije ni malo. Gospodarstvo živi od injekcij javnega denarja, revščina med zaposlenimi se poglablja, stopnja brezposelnosti je z leta 2019 na leto 2020 poskočila celo za tretjino. Socialne tegobe in razlike med ljudmi se stopnjujejo, stisk je vse več. A interventni ukrepi, s katerimi rokuje Vlada, ne sledijo potrebam prebivalstva. Po podatkih Fiskalnega sveta je do konca leta 2020 za interventne ukrepe Vlada porabila malenkost manj kot 3 milijarde evrov. Od tega je šlo 1,7 milijarde zasebnemu kapitalu, za delavce in prebivalstvo pa petkrat manj, 370 milijonov. In seveda smo v Levici zato sopodpisali zakon, ki ga obravnavamo danes, ki to razmerje nekoliko izboljšuje. Javni zdravstveni in skrbstveni sistem je na kolenih predvsem po svojih zaposlenih, ki so zgarani. Že eno leto delajo dolge izmene in v zaostrenih pogojih epidemije. Od vseh so prispevali največ, a jih mnogo prejema minimalno plačo, osnovne plače nekatere izmed teh profilov pa sploh ne dosegajo minimalne plače. Recimo, negovalci, laboranti, reševalci, oskrbovalci in drugi slabo plačani proletarci v zdravstvu in socialni skrbi so v središču tega predloga. Ravno zaradi nizkih plač, slabih pogojev dela in neurejenih standardov in normativov je že pred trenutno krizo prihajalo do odliva kadrov v druge poklice ali države, recimo v Avstrijo, kjer je tovrstno delo bistveno bolje plačano, boljši pa so tudi delovni pogoji. V Levici smo zato ob sprejemanju PKP vedno zahtevali, da se dodatek za neposredno delo s covid bolniki odmeri ne kot 30 odstotkov osnovne plače, ampak vsaj kot 65 odstotkov, kolikor za čas epidemije predvideva tudi kolektivna pogodba. Že od PKP 5 naprej vztrajamo, da mora biti dodatek za delavce, ki se vsak dan srečujejo s covid bolniki, višji. V PKP 5, ta isti, smo na predlog sindikatov zato predlagali 85-odstotni dodatek. Spomnim, da je ta dodatek v prvem valu znašal 100 odstotkov. Že takrat smo v Levici oziroma v opoziciji želeli, da se na delovišča vključi tudi delavce v laboratorijih. A vsega tega, kar so bili v resnici predlogi zaposlenih, do danes Vlada ni niti povohala. Z dejanji je jasno pokazala, da jo zanimajo le največji privilegiranci, prvorazredni. Recimo, peščica zdravniško-zavarovalniškega lobija, ki je ugrabila celotno zdravstvo na račun vseh ostalih zdravnikov, medicinskih sester in drugih delavcev v zdravstvu in si z vladno pomočjo obračunava obscene dodatke; tudi če ne rešujejo epidemije ali so celo v državo prvi prinesli seve koronavirusa. Tu so menedžerji in nepremičninski baroni, za katere je s Simičevo reformo Vlada pripravljena bankrotirati državo z eno milijardo minusa vsako leto. veliki lastniki industrijskega kapitala, ki prejemajo ogromne vsote državne pomoči brez pogojev in vprašanj, nato pa slovenske delavce mečejo na cesto. Socialisti pravimo prav nasprotno; pomagati je treba delavstvu, bogati in kapital pa naj epidemijo plačajo. Zato bomo seveda podprli zakon, ki širi nabor delavcev, ki so upravičeni dodatka za delo v okoljih, kjer je prisoten covid in ki ta dodatek dviguje s 30 na 65 odstotkov. V Levici pozivamo poslance, da ta predlog podprejo in zaposlenim, ki so največ prispevali k obvladovanju epidemije in reševanju življenj, za enoletno težaško delo podelimo pravičnejšo kompenzacijo. Ti ljudje ne potrebujejo še enega preleta letal, ampak dejansko spoštovanje, ki ga meri tudi pravično plačilo. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Tadeja Šuštar bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. Hvala za besedo. Danes obravnavamo spremembe PKP 5 ali Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19. Opozicijske stranke so predlagale dopolnitve in spremembe zakona, ki pa so v veliki večini že vključene v naslednje PKP zakone. S predlogom zakona se predlaga nagrada za zaposlene v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah, ki opravljajo neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za koronavirusom, ali s tistimi, pri katerih se sumi na okužbo s covidom-19. Zaposleni v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah, ki so že ves čas epidemije na prvih bojnih linijah, si vsekakor zaslužijo, da so za svoje delo ustrezno nagrajeni. Za to smo že poskrbeli z dodatki v paketih PKP, zato današnji predlog opozicije ni utemeljen. Zaposleni, ki delajo v rdeči in sivi coni, prejmejo dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi za javni sektor v višini 65 % urne postavke osnovne plače, poleg tega pa prejmejo še 30 % urne postavke osnovne plače po Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Skupaj torej zaposleni, ki delajo neposredno s covid pacienti oziroma uporabniki, prejmejo dodatek v višini 95 % urne postavke osnovne plače. Poleg tega v primerih, ko so zaradi delovnih potreb zaposleni začasno razporejeni na delo k drugemu delodajalcu, prejmejo še dodatek v višini 30 % urne postavke osnovne plače. Zato je po našem mnenju sistem dodatkov ustrezno urejen. Poleg tega se v skladu z zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 ti dodatki ne vštevajo v davčno osnovo za leti 2020 in 2021. Opozicijski predlog v zvezi z vplačevaje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja glede na število ur, ki jih je zaposleni opravil v neposrednem stiku s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za covid-19, pa je glede na ureditev tega področja pravzaprav nemogoče izvesti. predlogu je tudi denarni dodatek za dijake in študente, ki opravljajo praktično izobraževanje oziroma občasno ali začasno delo dijakov in študentov. Vendar smo tudi to že uredili s PKP 8. Študentje in dijaki so namreč upravičeni do dodatka za neposredno delo s covid-19 v višini 30 % urne postavke njihovega osnovnega plačila. Menimo, da je tudi ta del v zakonodaji ustrezno urejen in so tako študentje in dijaki za neposredno delo s covid pacienti oziroma uporabniki nagrajeni na enak način kot redno zaposleni. Javnofinančni učinek sprememb zakona je 26,1 milijonov evrov. In tisti, ki nam radi očitajo, kako smo razsipni z denarjem, da se preveč zadolžujemo, predlagajo spremembe, s katerimi bi razdelili še več denarja. Seveda se strinjamo, da je treba ljudem pomagati in jim biti v oporo. Vendar pa je treba po našem mnenju predvsem poskrbeti, da bodo ohranili delovna mesta, saj se zavedamo, da bo lahko le gospodarstvo, ki se bo po krizi hitro pobralo, omililo dolgoročne posledice zdravstvene krize. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati predloga sprememb ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališča Poslanske skupine Strake modernega centra. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Danes ponovno obravnavamo novelo Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. V zadnjih nekaj mesecih smo v tem državnem zboru sprejeli mnoge druge podobne rešitve, ki so namenjene zaposlenim v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih, upokojencem, kmetom, študentom in še mnogim drugim, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Uvedli smo številne ukrepe in rešitve. Nekaj takih je relevantnih tudi za današnjo obravnavo, na primer: financiranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva in socialne varnosti, dodatek za neposredno delo s covid bolniki v višini 30 % urne postavke osnovnega plačila tudi za dijake oziroma študente; enako plačilo za opravljeno delo in dodatek v višini 30 % smo omogočili tudi dijakom in študentom, ki bi takšno delo sicer še naprej opravljali brezplačno v okviru izobraževalnega procesa; dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 % urne postavke zaposlenega za ure dela v nevarnih pogojih tudi za osebe, ki opravljajo delo preko zunanjega izvajalca, in osebe, vključene v javna dela.

vključno z dodatkom iz 11. točke 39. člena kolektivne pogodbe za javni sektor. Torej zaposleni, ki delajo v rdeči in sivi coni, že sedaj prejemajo za ure dejansko opravljenega dela dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v skladu s kolektivno pogodbo, in sicer v višini 65 % urne postavke osnovne plače in 30 % urne postavke osnovne plače v skladu z interventnim zakonom, skupaj torej 95 % urne postavke osnovne plače. Če so pa začasno razporejeni na delo k drugemu delodajalcu, pa prejmejo še dodatek v višini 30 % urne postavke osnovne plače. Pri izplačilu enkratne izredne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence pa ponovno opozarjamo, da je za vse javne uslužbence določena enotna minimalna premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, ob tem pa še dodatna premija glede na dopolnjena leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003. Določitev vplačila enkratne izredne premije za določene javne uslužbence, kot predlaga predlagatelj, bi pomenila odstop od veljavnega sistema kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, s čimer se po naši oceni vzpostavlja neenakopravnost med temi javnimi uslužbenci ter vsemi ostalimi javnimi uslužbenci, saj se v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje morajo vključevati vsi zaposleni pri delodajalcu pod enakimi pogoji. Kar zadeva zasebne izvajalce zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev s koncesijo pa niti ni jasno določeno v noveli, kako je možno izvesti pravično ali primerljivo vplačilo premije v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, če zaposleni ni vključen v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. ZPIZ-2 namreč določa različne pravice za sredstva, ki so vplačana v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, in za sredstva, vplačana v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, znotraj katerega je možen enkratni dvig privarčevanih sredstev. Na tak način bi se postavilo tudi te zaposlene v neenakopraven položaj. Kar zadeva dodatni bon na področju potrošnje turizma, pa smo že ob obravnavi predhodne novele PKP 5 izrazili pomislek takšnega nagrajevanja ene skupine upravičencev. Turistični bon je bil uveden izključno kot pomoč turizmu, pri čemer so bili vsi državljani enako obravnavani in jim je zato bil dodeljen bon v enakem znesku: za odrasle osebe v vrednosti 200 evrov, za otroke pa 50 evrov.

Spoštovani! V zadnjem letu so bili sprejeti številni ukrepi za pomoč ljudem in gospodarstvu pri spopadanju z epidemijo in njenimi posledicami. Del teh ukrepov je bilo tudi izplačilo dodatkov tistim, ki svoje delo opravljajo v neposrednem okolju s covid bolniki. Obremenitev in izpostavljenost okužbam se seveda od sektorja do sektorja razlikuje, nedvomno pa so bili najbolj obremenjeni in izpostavljeni zaposleni v zdravstvu in domovih za starejše. Ti so namreč imeli največ stika z obolelimi z novim koronavirusom. Novela PKP 5, ki smo jo v SAB, socialni liberalci, ponovno sopodpisali, tako naslavlja prav tiste skupine, ki dobesedno držijo naš zdravstveni, socialnovarstveni sistem pokonci. Ob trem da so skorajda nepretrgoma izpostavljeni okužbi s covid-19, se dnevno soočajo s preobremenjenostjo in kadrovskim primanjkljajem, svoje osebno življenje potiskajo na stranski tir, zato da lahko pomagajo. Verjamem, da smo z vsebino novele, ki se od zadnje obravnave ni pretirano spremenila, vsi dodobra seznanjeni, zato je na tem mestu ne bom zopet povzemal. Bom pa seveda izkoristil priložnost, da opozorim na zatečeno stanje v zdravstvu in nepravilnosti, ki so se izkazale kot ribarjenje v kalnem nekaterih privilegirancev. Epidemija je do obisti razglasila razmere slovenskega zdravstva, izrazilo se je vse, na kar že leta opozarjamo: pomanjkanje kadra, anomalije in so nastale skozi različne procese pogajanj, pogoji dela, primerno plačilo in še kaj bi lahko naštel. Kot izjemno problematičen pa se je izkazal še en vidik, anomalije pri izplačevanju dodatkov za delo med krizo. Ali drugače povedano, nesramno visoki dodatki za izbrance, ki segajo tudi do več tisoč evrov visoko na eni strani, ter nekaj 10 evrov visoki dodatki za ostale drugorazredne. Seveda je pomoč ljudem v času epidemije nujna in edino prav je, da tiste, ki so v prvih bojnih linijah, država nagradi. A pri tem mora biti transparentna in dosledna. Nesprejemljivo je, da so se koronski dodatki izplačevali na nasproten in nepravičen način. Skrajno nepošteno je, da so zdravniki prejeli po nekaj tisoč evrov dodatka, zaposleni v domovih starejših občanov pa so prejeli po 1,4 evra bruto dodatka za uro, kar v enem mesecu od opravljenih 180 urah dela znese okrog 250 evrov. Še več, tudi nekateri zaposleni v kabinetih ministrstev so prejeli pretirano visoke dodatke, ki pa so bili izplačani v nesorazmernih zneskih tudi v odnosu do gospodarstva. Tam so dodatki znašali do 200 evrov, izplačani pa so bili lahko le tistim zaposlenim, ki je prejemal plačo do višine 2-kratnika minimalne plače. SAB, socialni liberalci, smo danes na te nepravilnosti že opozorili, s prepričanjem, da je do tovrstnih razlik prišlo zaradi izplačila dodatkov v odstotkih in ne v nominalnem znesku, kot je to urejeno v nekaterih drugih državah. Zato ocenjujemo, da je poleg današnje novele PKP 5 nujna tudi sistemska rešitev, ki naj jo Vlada pripravi v najkrajšem možnem času. Če se vrnem nazaj k noveli PKP 5. V Poslanski skupini SAB bomo predlog, ki je pred nami že drugič in ki pomeni prvi korak k poštenemu plačilu in nagradi za zaposlene v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah v neposrednem okolju s covid bolniki, soglasno odprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 3. člen ter amandma poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB. Želi kdo razpravljati? Ni želje za razpravo. Zato razpravo zaključujem. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, minut po prekinjeni 4. točki dnevnega reda. Kolega, nisem opazil, da je kdo dvignil roko. Pogledal sem. Dvakrat. Predlagam, da točko zaključimo. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge.** Prehajamo na Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 38 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, ki ga ta trenutek ni. Zato prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanka skupina nepovezanih poslancev in Janja Sluga. Kolegice ni. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša, ki ga tudi ni.

Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Če kdo misli, da se danes ob tem zakonu prepiramo okrog oslove sence ali da je Lista Marjana Šarca proti zakonu samo zato, ker je v opoziciji, je treba ljudem predvsem jasno povedati, da odločamo o stvareh, ki zelo krojijo naš vsakdan, naše Se vprašamo kdaj, kdo bedi nad tem, da se ponudniki storitev ne dogovarjajo o cenah in nas družno ne odirajo. Da se na primer banke ne zmenijo za podražitev posojil, zavarovalnice za usklajene podražitve, da telekomunikacijski operaterji ne zaračunavajo priklopov in storitev, kot se jim zdi. Ali pa, da je omrežnina za elektriko pod nadzorom, da se trgovci kartelno ne dogovarjajo, da mali delničarji pri prevzemih podjetij niso oškodovani. Agencije, ki jih ta vlada tako na horuk zdaj skuša združevati, agencije to počnejo! Počnejo strokovno, neodvisno od različnih lobijev, neodvisno od politike. In tako morajo to početi tudi seveda v prihodnje. Pa bodo oziroma ali bodo lahko? Ali bo kakšna storitev zaradi tega združevanja cenejša za ljudi? Jaz težko verjamem. Bo združitev blagodejno vplivala na proračun? Že sam predlagatelj zakona pravi, da ne. Zakaj torej to združevanje? Predlagatelj pravi zaradi transparentnosti. V Listi Marjana Šarca tudi tega ne verjamemo, glede na to, kako je nastajal ta zakon, daleč od oči javnosti, stroke, domala v tajnosti. In gre še za enega tako imenovanih megazakonov. Z vnosom še več nepreglednosti v pravni red, s poseganjem, in to korenitim poseganjem, v kar 38 zakonov. Ne pa tudi v Zakon o javnih agencijah, ki pa določa pravila za delovanje javnih agencij in že zato je ta predlagani zakon v koliziji z Zakonom o javnih agencijah. 38 zakonov torej. Za primerjavo, zloglasni ZUJF jih je spremenil 40 in vseh posledic še nismo odpravili. In to naj bi bilo v duhu debirokratizacije, v duhu preglednosti pravnega reda v Republiki Sloveniji! Vodja Strateškega sveta za debirokratizacijo s svojim zakonom o domnevni debirokratizaciji hoče uvesti še en register predpisov zaradi domnevne večje preglednosti in ta register bo res potreboval, če se bo kdo v tej državi hotel znajti v tej splošni zakonski zmešnjavi. kajne, če kdo v Vladi ali pa med poslanci koalicije ali pa sploh ta trenutek ve, koliko zakonov so doslej spremenili že samo protikoronski paketi. Ampak, če se vrnem k Zakonu o Javni agenciji za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji za finančne trge, v to dvoje agencij naj bi bilo namreč strpanih 8 zelo pomembnih, a hkrati tudi zelo raznorodnih regulatornih organov. Zaradi debirokratizacije, pravi gospodarski minister. Ampak, mar ni debirokratizacija na eni strani izboljševanje poslovnega okolja in na drugi strani poenostavitev dostopa storitev države za državljane? In mar ni debirokratizacija tudi in predvsem pisanje zakonov v sozvočju s tistimi, ki so jim namenjeni; s tistimi, ki jih neposredno zadevajo. V primeru združevanja pomembnih regulatornih organov, ki morajo že po naravi delovati samostojno in neodvisno, ne le, da tega sozvočja ni. Še več; agencije so imele le kak dan na voljo za odziv, kolikor so se pač lahko ali pa kolikor so si upale odzvati in ti odzivi so izrazito – milo rečeno – odklonilni. Za Listo Marjana Šarca je zakon sporen, ker jemlje avtonomnost in neodvisnost posameznih agencij in hkrati odpira pot političnemu vplivu na njihovo delovanje. Zgolj v tem vidimo motiv vladajoče koalicije, saj trdnih vsebinskih razlogov pisci zakona sploh ne navajajo, razen nekaj puhlic v stilu učinkovitosti, neodvisnosti in samostojnosti, optimizacije, racionalizacije in smotrnosti. Ker pri presoji posledic tega zakona v samem besedilu lahko beremo: predlog zakona nima posledic za gospodarstvo, nima posledic za okolje, ne vpliva na socialno področje, nima posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, ne bo povzročil posledic na drugih področjih in predlog zakona nima finančnih posledic. In potem se seveda sprašujemo, kakšne posledice pa potem ta zakon sploh ima? to je tako, kot bi četrtkov večer domačih pesmi in napevov prestavili na petek in trdili, da je to še vedno četrtkov večer. Razglašeno, skratka. In na razglašenost takega početja opozarjajo tudi agencije, ki jih zadeva ta predlog zakona. Delujejo namreč na zelo različnih področjih, zelo malo ali pa nič vsebinskih povezav. Za ponazoritev; na Javni agenciji za civilno letalstvo se sprašujejo, kaj ima certifikacija zrakoplova skupnega z varstvom potrošnikov in urejanjem trga. Tudi mi se to sprašujemo. Poleg tega vodstva agencij upravičeno opozarjajo na vprašljivo zagotavljanje avtonomnosti, ne le zaradi permanentne nevarnosti političnega vpliva, ampak tudi zaradi vprašljivega zagotavljanja finančnih in kadrovskih virov. Zakaj opozarjamo na to, če zakon leporečno zapiše, »obe novoustanovljeni agenciji bosta samostojni in neodvisni pri opravljanju in za obe agenciji je določeno še, da samostojno določita ustrezno število zaposlenih in finančne vire. Že morda, ampak seveda vrag vselej tiči v podrobnostih. Najmanj, kar lahko pričakujemo, je, da javna agencije kot posredne proračunske porabnice ne bodo samostojne pri določanju finančnih virov in kadrovskih Z vidika javnih financ in Zakona o fiskalnem pravilu je namreč to nemogoče in tudi nedopustno. Torej, bosta agenciji vezani na proračunska pravila. Sploh je pa nemogoče govoriti o preglednem sistemu financiranja, saj se sedaj nekatere agencije financirajo iz proračuna, nekatere pa z lastnimi viri. Ko vse to zmešaš, dobiš popolnoma zabrisano preglednost in seveda temu primerno otežen nadzor. In ali res lahko govorimo o vitki javni upravi in racionalizaciji v tem primeru? Združene agencije bodo morale opravljati iste naloge kot doslej v istih prostorih, z istimi ljudmi in ni čudno potemtakem, da predlagatelj ni našel pozitivnih učinkov za proračun. In kako se bodo zmanjšala administrativna bremena in za koga, če naloge in zadolžitve ostajajo enake? Je že res, da v zakonu piše, da sta pri izvrševanju nalog in pristojnosti agenciji samostojni in neodvisni. Ampak, v zakonu piše tudi, da ne glede na to lahko Vlada na področju varstva konkurence izda splošna pravila politik, ministrstvo, pristojno za promet sodeluje, daje usmeritve in navodila Javni agenciji za konkurenco, varnost prometa in potrošnike na področju prometa. Z odstopom od tega pravila se Vladi ali pristojnim ministrstvom omogoči, da v omejenem obsegu na področju prometa in elektronskih komunikacij dajejo usmeritve Agenciji za trg, varnost prometa in potrošnike. To zato govorim, da bo bolj jasno; torej, zakaj agencije svarijo pred nevarnostjo izgube samostojnosti in neodvisnosti pri svojem delovanju. To so torej tehtni argumenti, ki postavljajo pod vprašaj smiselnosti združevanja agencij, pa tudi škodljivost. Zanesljivo lahko pričakujemo motnje v delovanju zaradi zelo zapletenih postopkov združevanja. Zgodijo se lahko tudi zelo dragi postopki zaradi morebitnih kršitev evropskega prava. Zato se upravičeno sprašujemo, zakaj sploh takšno združevanje, če predlagatelj, razen par floskul, ne zna utemeljiti, kaj bo s tem doseženo. Zakaj torej združevanje za vsako ceno? V Listi Marjana Šarca smo prepričani, da je poglavitni motiv potemtakem politično podrejanje pomembnih podsistemov države in omogočanje neposrednega nadzora oziroma vmešavanje v delo po naravi sicer neodvisnih in avtonomnih regulatorjev. In že zakon sam dopušča dovolj manevrskega prostora za to. Z dajanjem prednosti politični pripadnosti ali pa zvestobi pred strokovnostjo pa bo ta vpliv največje vladajoče stranke ob asistenci koalicijskih partnerjev tudi z veliko lahkoto mogoče zagotavljati. Izgovarjanje na to, da bo kadrovanje potekalo preko Državnega zbora, je seveda zelo prozoren izgovor. Je pa res, da v razmerah manjšinske koalicije to ni več tako zelo gotovo. Hvala lepa.